Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo gospod Jani Möderndorfer, pripravi se mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Ministru bi tudi čestital, tako kot ste marsikateri čestitali, pa mu ne morem, ker ga sploh ni več v dvorani. Nima potrpljenja, zgleda. Sam osebno moram reči, da bom začel malce drugače. V prejšnjih razpravah kolegice Eve Irgl, recimo, sem zaznal, da je govorila o gospodu Vasku Simonitiju o presežkih predvsem na tistem področju, kjer je brala celo neko misel, kaj si nekdo misli o njem. Lahko rečem, da kot zgodovinar je človek, ki je seveda pustil svoje posledice, pozitivne, da ne bomo narobe se razumeli, in moram reči, da je škoda, ker ne dela še naprej, če že, vsaj na tem področju. Kajti, če delaš na področju, na katerega se spoznaš, verjetno ustvarjaš tudi lepe rezultate, za kar zagotovo jih je verjetno v svoji karieri naredil in je lahko samo vesel. Mi pa tudi vsi skupaj z njim, če že ravno govorimo o njem. Vendar, biti strokovnjak na področju zgodovine še vedno ne pomeni, da si pa ti lahko dober minister. Redkokateri minister ima seveda možnost, da se pohvali, da je bil večkrat minister, še posebej zato, ker ga je potem lažje primerjati, kaj je delal v kakšnem prejšnjem mandatu pa kaj dela pravzaprav danes, ko o njem razpravljamo. Gospod Vasko Simoniti je zagotovo eden od tistih, ki je to možnost imel, in lahko rečem, da so določene stvari, ki jih je delal v letu 2004–2008, vsaj na področju investicij, zagotovo čisto okej in mu ni za očitati. To, kar pa se dogaja na področju kulture v tem mandatu, pa je seveda zelo, zelo zastrašujoče. Sicer bom par področij omenil, kjer sem pravzaprav zgrožen. Pa bom šel najprej po vrsti. Zanimivo je, da je v letu 2004–2008 bil ustanovljen Urad za verske skupnosti z namenom, da imajo tudi verske skupnosti svoje mesto in prostor. Če so takrat ustanavljali, zdaj ukinjajo. To je zanimivo. Zanimivo je še posebej zaradi tega, ker se človek sprašuje, zakaj pravzaprav Urad za verske skupnosti. Kaj pravzaprav jih pa tam moti? seveda jih moti. Če boste prebrali določene izjave posameznih verskih dostojanstvenikov že v letu 2012 – takrat jim je zmanjkal časa, so bili prekratek čas na oblasti. Recimo, gospod Štuhec je zelo jasno povedal, da v Republiki Sloveniji ne potrebujemo Urada za verske skupnosti. Zakaj jih ne potrebujejo? Zaradi tega, ker je seveda Rimokatoliška cerkev premalo proklamirana, premalo pozornosti ima in kar je še več pomembno od tega, da se ostale verske skupnosti in da se v tem uradu preveč govori o enakopravnosti, enakosti in da je treba sredstva približno enako tudi razdeljevati in podobno; in seveda, kar se tiče politik, ki jih seveda snuje Urad za verske skupnosti. Druga stvar, ki se mi zdi zanimiva, je to; vsi vemo, da imamo v državi odbor za proslave; ampak, zelo malo ljudi pa ve, da imamo tudi Službo za državne proslave v okviru Ministrstva za kulturo, ki je, mimogrede, ukinjena. Zakaj že? To je prav zanimivo se vprašati. Ja, verjetno zato, ker je ena pomembnih stvari na Ministrstvu za kulturo seveda kadrovanje svojih ljudi in na ta način najlažje določene ljudi spraviš v penzijo, jih premestiš na druga delovna mesta, jih prestaviš na druga ministrstva oziroma se jih znebiš, zato da niso preveč moteči. Naslednja stvar, ki se mi zdi skoraj neverjetna, je to, da je bil minister reaktiviran iz penzije. Seveda, kot politik, ko postaneš minister, zakaj pa ne? Enako velja tudi za poslance. Ampak ta vlada je sprejela zakon o prisilnem upokojevanju in marsikoga je že takoj na začetku s šikaniranjem spravila v penzijo. Zanimivo! Sam pride iz penzije, druge spravljajo v penzijo. to je en svojevrsten primer, kako pravzaprav minister za kulturo, ki pooseblja besedo kultura, to počne na nekulturen način. Pa to bi še nekako razumel, da se hoče znebit svojih nesomišljenikov, ampak, ali veste, Ministrstvo za kulturo je skozi leta in leta, seveda, pridobilo tudi obvezen uradniški del, ki ima neka določena znanja, neka določena vedenja na tem področju. Če je minister danes sam ocenil, določenim poslancem očital, da nimajo pojma in da naj ne govorijo o določenih stvareh, na katere se ne spoznajo, moram reči, da danes minister govori v imenu Ministrstva za kulturo o stvareh, na katere se sploh ne spozna. Ampak on ima to eklatantno pravico, da lahko govori, o čemer hoče, kadar hoče, kakor hoče in kar je še najbolj pomembno, on bo določil, kaj je kultura in kaj ni kultura. In tako se tudi obnaša. Da ne govorim, če jih ne spravi v penzijo, jih pa spravi sredi bolniške ob službo. Tudi to je počel na ministrstvu. Ne me tako zabodeno gledati, ker vam bom hitro citiral ime, vaša sodelavka za vami oziroma državna sekretarka, pa zelo dobro ve, kdo to je oziroma ni samo ena.

ki počne nezakonite zadeve, je ena stvar, drugo pa je, ko takrat, ko bi moral odreagirati, ne odreagiraš in rečeš, saj nisem naredil nič narobe, kaj me pa krivite. Ampak, veste, jaz sem večkrat že ponovil, v tujini velja pravilo, ne samo ko narediš nekaj narobe, ampak tudi takrat, ko bi moral nekaj narediti, pa ne narediš, se šteje za to, da da nosiš odgovornost za posledice. Vam bom povedal, kje. Zakonodajno področje je za področje STA domicil Ministrstva za kulturo. Oni seveda pišejo podlago za zakonodajo. Jaz ne govorim, da je Ministrstvo za kulturo skrbnik pogodbe, ampak zagotovo pa seveda je to tisto področje, kjer bi minister za kulturo glede na to, da govorimo o mediju, moral odreagirati in stopiti v bran in zelo jasno povedati, kje so meje, kje se pa preprosto ne da več prestopiti čez to mejo. ker je v tej vladi navada, da pač preprosto to, kar se veliki šef odloči, in to, kar seveda je cilj, je preprosto boljše biti tiho; tudi za ceno tega, da na koncu nisi kriv. Bilo je kar nekaj razprav o tem, koliko je bilo v času epidemije poskrbljeno za kulturo. Zelo pozorno sem poslušal ministra na začetku v svojem govoru, kjer je rekel, da je bilo za vse poskrbljeno. Za vse, ki so delali, je bilo poskrbljeno; tako za samostojne podjetnike – seveda verjetno je tukaj mislil tiste, ki delajo na področju kulture, ker verjetno ga drugi ne zanimajo, in pa seveda tudi vse ostale, ki delajo v kulturnih ustanovah. Zdaj, eno stvar si bo treba priznati in tudi na glas povedati; minister za kulturo prihaja iz stranke SDS. Ta stranka zelo jasno vedno poskrbi samo za tiste, ki so v njihovi domeni volilne baze. Kultura in ljudje v kulturi pač niso njihovo volilno telo. Zato je za te bilo treba poskrbeti nazadnje, in še takrat nazadnje zgolj samo tisto, kar bi lahko rekli potem v oklepaju, češ, saj smo naredili enako kot za vse ostale. Sam izhajam iz družine, ki ima s kulturo zelo veliko. Kar nekaj družinskih članov dela na področju kulture in tudi nenazadnje moji predniki, od pisateljev do režiserjev, do plesalcev, do ustvarjalcev. minister za kulturo, zadnji boste, ki boste govorili, da kaj vem o kulturi ali česa ne vem o kulturi. Če ne drugega, mi pa povedo. Vem to, da moji nečaki in nečakinje danes vozijo in razvažajo pice, ker ne morejo delati več na področju kulture in ker ne morejo dobiti določenih, bom rekel, pomoči ali pa enostavno dela nimajo. Nekateri grejo v tujino, žal nekateri se niti več vrnili ne bojo iz tujine. Ampak vse za ceno tega, ker nimamo ministra v državi, ki bi stopil v bran. Tudi v tej veliki košari ogromnega denarja, s katerim razpolagamo, enostavno ni bilo nikoli posluha za področje kulture. Sicer ne bom rekel in trdil, da so vse vlade do zdaj imele relativno slab posluh za kulturo. Daleč od tega. Daleč od tega. Vedno je bil problem na področju kulture. Sam sem vedno bil pristaš, da bi morali dve področji združiti v eno na ta način v bistvu to postal paradni konj, ker dejansko ti dve področja sta paradni konj v slovenskem prostoru. Če kdo naredi Republiki Sloveniji največ reklame in največ hvalospeva, je to področje kulture in področje športa. Zato marsikje v svetu poznajo Ministrstvo za kulturo in šport, zraven vključijo pa še turizem, ker je to najboljša etiketa, kjer pravzaprav lahko združiš eno z drugim in promoviraš in, in, kar je najbolj pomembno, dobiš dodano vrednost. Kultura v Republiki Sloveniji prinaša ogromno dodano vrednost ne samo na področju znanja jezika, umetnosti, ampak tudi na finančnem področju skozi posredne učinke. Če pogledam samo na področju turizma v Ljubljani, koliko ljudi iz tujine prihaja zaradi kulturnih dogodkov v Ljubljano, v Slovenijo, na različnih področjih! Ampak mi preprosto na tem področju nismo v času epidemije v tem letu naredili nič. Naslednja stvar,

se moti. Ta vlada ima že ves čas konstantne želje, da ustvari nek prostor, neko institucijo, ki bo jokala za likom in delom Janeza Janše in ga predstavila kot največjega heroja te države. Nekaj podobnega se je dogajalo leta 2007, ko sta župan glavnega mesta in Vasko Simoniti, takratni minister za kulturo, imela dogovor, da bo nastala razstava v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu. Ta razstava je bila odprta samo en dan. Seveda so potem marsikateri očitki takrat padali, češ da je bil problematičen nastop, ker so zmontirali nastop Milana Kučana z izjavo, ki je bila skombinirana iz nekega drugega časa, nekega drugega obdobja, prikazati kot največjega nasprotnika osamosvojitve Republike Slovenije in prikazati lik dela Janeza Janše kot največjega. Dogovor je padel zaradi ene druge stvari. Zaradi tega, ker takratni minister je zanikal oziroma ne zanikal, se opravičujem za to izjavo, ni povedal, da v bistvu je zadaj že drug dogovor sklenjen, to pa je, da bo stalna razstava prešla prešla v roke Vojaškega muzeja in bo gradila ta koncept tega muzeja. Večina vas te razstave ni mogla videti, razen tisti, ki ste bili v tistem času v SDS, ker ste bili eksplicitno povabljeni na to razstavo in bi lahko takrat videli, kako ekspresno so v najkrajšem možnem času to razstavo postavili, zmetali kar nekaj denarja, na koncu pa danes razdelili v dva dela, zato da lahko še naprej prikazujejo to zadevo. Danes bomo imeli pa novo institucijo, ki se ji reče muzej, ne vem še, kako bo ime temu muzeju, pač nekaj si bodo že izmislili v smislu obletnice osamosvojitve – 30 let, in bodo iz več muzejev potegnili različne eksponate in dokumente, kjer bodo združili vse na istem mestu. Mene to spominja – veste ne kaj? Na Makedonijo. Makedonija je naredila, ne boste verjeli, muzej VMRA, to je bila tako imenovana stranka, ki je vladala tam mnogo mnogo let in je postavila muzej sama sebi. Notri so bili liki in dela največjih veljakov makedonskih političnih oseb. Tako približno bo ta muzej zgledal, kjer bomo videli te veljake s strani SDS, ki bodo financirani na strani državnega denarja. Obžalujem, da minister za kulturo vse to ne samo podpira, ampak bo celo nosilec tega. To je seveda eden od razlogov, zakaj minister Vasko Simoniti, vi danes morate pasti kot minister, preprosto morate, ker delate škodo. Na začetku v svoji razpravi ste govorili, kako plehka je ta opozicija, kako ne uporablja pravega jezika, da ima premalo besednega zaklada, nabora, da je tako nedomišljena; skratka, skrajno poniževalno. Jaz bi vam predlagal dr. Vasko Simoniti, da pregledate magnetograme seje ob interpelacijah, ki so jih vlagali vaša stranka, vaši poslanci in tiste tekste. Me zanima, kakšen boste imeli takrat občutek. Seveda zaradi premalo samorefleksije in samokritičnosti jih boste zagotovo predlagali za kakšno nagrado, ob samem tekstu, ki seveda ne zdrži. Je pa zanimivo, to bi še vse prenesel, veste, ampak ta tvit; ne samo da je tekst aboten, ampak ampak je celo pod naslovom Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo na uradnem Twitter računu – ne vem, kje,

na tem Twitter uradnem računu seveda pojavljajo čestitke za rojstni dan. Poglejte si, če že ne uporabljate Twitterja ali karkoli pač že. In kar je še bolj pomembno, za propagando nekih strankarskih in predvsem, ki nimajo zveze s kulturnimi dogodki ali pa s kulturnimi sporočili na račun tega, da lahko to opravljate na račun in denar, z davkoplačevalskim denarjem na računu Ministrstva za kulturo. To je več kot bizarno, bi rekel človek. Temu se reče ugrabljen račun Republike Slovenije oziroma Ministrstva za kulturo. Jaz bom tako rekel. Kaj kdo piše na svojem Twitterju, je njegov problem. Če je javna osebnost, ima seveda problem, recimo tako kot vaš predsednik Vlade, da ne razume, da ste javna osebnost 365 dni, od jutra do večera, kadarkoli in ne moreš, kadar greš na Twitter, pobegniti od svoje funkcije, ki jo opravljaš. Preprosto ne moreš. Zato seveda večina ljudi, ki povzame in bere te tekste, razume, da so to uradna stališča Ministrstva za kulturo. In če bomo pristali – pa bom zelo banalen, pa zelo polite če je rojstnodnevna čestitka določenim vašim veljakom uradno stališče Ministrstva za kulturo in če je to namen Ministrstva za kulturo, potem smo izgubili kompas. Res smo izgubili kompas. Zaključil Zaključil bom z Metelkovo 6. Metelkova 6 in splošno področje Metelkove je imela svojevrsten zgodovinski pečat. Nenazadnje, že mestne oblasti v Ljubljani so poskušale, nenazadnje vaši strankarski kolegi so poskušali izničiti to Metelkovo, jo porušiti in narediti stanovanjsko naselje. Hvala bogu je zdaj v zadnjem času seveda Metelkova doživela ne samo prenos lastništva na Mestno občino Ljubljana, vsaj tisti del, ki je pod njo in njeno ingerenco, da seveda je za vekomaj zaščiteno področje kulture na tem področju. Metelkova 6, ki je pa zgradba, ki meji med novim in državnim delom, kjer je muzej, pa je seveda tudi svojevrstna zgradba. Tukaj, v teh prostorih sem ničkolikokrat slišal, koliko denarja gre brez zveze. Predsednik Vlade je to večkrat rad omenil, da koliko denarja je bilo zmetanega v to

medijsko zakonodajo. Mimogrede ji je očital danes, da jo je delala prejšnja vlada. Oprostite, ene črke na papirju ni nastalo v tem duhu, kot ste jo vi izpisali v osnutku in idejami, kaj bi pravzaprav spremenili. Drugo pa, seveda kar je še bolj pomembno, vi veste, da na Ministrstvu za kulturo je medijska pismenost kot neke vrste obvezni del, ki smo ga na podlagi direktive, da vas ne ubijam, preprosto morali vpeljati na področju Ministrstva za kulturo, in je tudi dobila z muko, z muko je dobila svoje proračunsko postavko. Res je, da zelo majhen denar na tej postavki, ampak ne boste verjeli, te proračunske postavke ni več. Ta denar je bil namenjen za medijsko pismenost. Ta denar gre zdaj direktno v Ukom! Ministrstvo Ministrstvo za kulturo se enostavno ni niti toliko potrudilo, da bi naredilo vsaj javni razpis s tistimi, ki se s tem ukvarjajo, ali dala nekim profesionalnim institucija, recimo, lahko bi dala RTV za medijsko pismenost. Ne, rajši Ukomu! Ukomu! Tako se s tem izkrivlja tisto, kar vi seveda govorite in očitate, da nekateri ne znajo napisati interpelacije in da uporabljajo, po vaše bom interpretiral, če abstrahiram, nekakšen nižji jezik, kot bi ga vi pričakovali. Preberite tekste Ukoma, ki jih pišejo, preberite si enkrat resno te tekste. Pa saj to ne da ne dosega vašega nivoja, katerega si vi želite, ampak ne dosega niti osnovnega nivoja teksta, ki ga pišejo. In vi kot minister za kulturo zopet … Ja, saj res, kaj on po navadi reče? Ne, ne, to je drugo področje, to ni moja pristojnost. Tako, minister, veste, vam bom eno stvari, ki jo nerad izrečem. Ampak veste, težko je pripovedovati stvari ljudem, ki ne razumejo, ampak še težje je pa razlagati ljudem, ki se delajo, da ne razumejo; in to ste vi. Ker imate agendo načrtno uničevanje seveda, kot bi rekel vaš kolega gospod Petek, ko je rekel za medijsko krajino, da je to navadna puščava – ne, vi delati iz kulture samo še navadno kloako.

Ubili boste to do konca. Zato vas res prosim, umaknite se, dokler je še čas. Škode je nekaj že narejene, ne delajte škode še naprej. Verjemite mi, na zadnjem delovnem mestu, kjer ste bili, bi se počutili veliko bolje in veliko bolj sproščeno. To delo in ta poklic ni za vas, to ste dokazali že večkrat. Na začetku vas ni bilo v dvorani. Čestitke, imate lepa leta, škoda vas je.

lep pozdrav tudi v mojem imenu! Slišala sem apel koalicijskih poslancev, pa bom v svoji razpravi zelo vsebinska. Poskusila bom ne biti osebna oziroma bom osebna le toliko, da vas spomnim na stiske in agonijo tistih, ki sodijo pod vaše področje. V tem kontekstu bi se najprej dotaknila agonije slovenskih filmskih ustvarjalcev, vas spomnila na kršitev načel pravne države v zvezi s to vsebino ter slabšanja ugleda Slovenije kot poslovne partnerice zunaj naših meja. Govorim seveda o zastoju finančnih sredstev, ki jih je v proračunu za leti 2019 in 2020 potrdila in sprejela prejšnja vlada, v rebalansu za leto 2020 pa potrdila tudi sedanja. To so bila izplačila na podlagi že podpisanih pogodb med Slovenskim filmskim centrom in producenti v letih 2018 in 2019, ki jih je za potrditev na Vladi pripravilo in potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo. Zdaj, ne samo, da so celo leto umetniški ustvarjalci prosjačili za denar, ukvarjali so se še z nerazumno dodatno birokratizacijo; z birokratizacijo odobritve projektov, z birokratizacijo ustvarjanja filma in njegovega financiranja in na koncu, kar je še najbolj sporno, z nerazumnim zavlačevanjem pri podaji soglasja Vlade, ki bi v resnici morala biti zgolj formalnost in je to v preteklosti tudi bila. Ne pa, da smo bili priča temu, da je Vlada celih sedem mesecev zavlačevala, da pristojni vladni odbor nikoli ni predlagal Vladi gradiva v obravnavo, ki je bil predpostavka, da bi omogočil de facto izvedbo financiranja, temveč je iz do sedaj še v resnici nepojasnjenih razlogov odlašal in gradiva na dnevni red Vlade nikakor ni uvrstil. In to vsekakor kaže na neko popolno aroganco, na nek mačehovski odnos do filmskih ustvarjalcev. Dodaten absurd je v tem kontekstu seveda tudi bil, da so na drugi strani nekateri bili celo soočeni z zahtevo po pripravi investicijske dokumentacije za nazaj. Torej, projekti, ki so bili sprejeti, sofinancirani že pred leti, za katere so bile že izpolnjene pogodbene obveznosti, so nenadoma morali naknadno pripravljati kar je vsekakor nedopustno in tovrstna retroaktivnost je nedopustna, kakor tudi seveda v nasprotju z načeli pravne države. Takih zastojev pod prejšnjo vlado enostavno ni bilo. tako ne morejo vzdržati vaše trditve, ki smo jih danes slišali, o dodatnih sredstvih za film v letošnjem letu. Ker dejstvo je, vsaj tako je razbrati iz do sedaj dostopnih javnih informacij, da je SFC za letos prejel le odločbi, v katerih je večino sredstev namenjenih za transferne stroške, še vedno pa čakajo na odločbe za nekaj manj kot 2,9 milijona evrov, ki bi omogočila objavo rednih letnih razpisov. Zdaj smo konec marca, spoštovani gospod minister. Koliko časa bo tokrat film čakal na odobritev? Vi kot minister za kulturo ste žal odgovorni za res katastrofalne posledice tako za posameznike kot za celotno področje filmske produkcije. Za osvežitev bi vam naštela nekaj ključnih posledic vašega nerazumevanja tega področja. Prvič, obstala je skoraj vsa filmska produkcija, načrtovana za leto 2020. Drugič, ustavljen je en velik del pred produkcije in produkcije za vsaj naslednji dve leti. Pretrgana je bila ustvarjalna kontinuiteta, saj niso bili objavljeni razpisi za razvoj in realizacijo, za koprodukcije, za festivale. Nekateri od lanskih razpisov niso bili oziroma še niso zaključeni in tudi ne vemo, kdaj bodo, ker so bile odločbe posredovane šele pred kratkim. Od novembra 2019, torej skoraj leto dni, je brez sredstev za preživetje ostala večina tistih, ki so sodelovali in večinoma že opravili delo pri 33 projektih, za katere je bilo izstavljeno izplačilo. Resda je nekaj od njih lahko od marca do maja 2020 uveljavljalo pravico do mesečnega temeljnega dohodka, a ta pomoč je bila takrat dodeljena zgolj za dva meseca in pol. V najboljšem primeru. Za vsemi temi številkami so ljudje z družinami, otroki, s stiskami, v katerih so se znašli predvsem zaradi opustitve dolžnega ravnanja Vlade in vas, spoštovani minister. In ponovno razglašena epidemija bo imela na vse, ki delujejo v avdiovizualnem sektorju, še dodatno uničujoče posledice. Govorim o panogi, ki zaposluje približno tisoč 400 oseb, od tega jih je 19 zaposlenih v javnih ustanovah. Vsi drugi, prav vsi drugi, delujejo kot bodisi samozaposleni v kulturi, govorim o scenaristih, o režiserjih, o direktorjih fotografije, oblikovalcih zvoka, scenografih, kostumografih, montažerjih, igralcih, skladateljih, eni so zaposleni kot samostojni podjetniki, na primer, različni strokovnjaki z zelo specifičnimi znanji, kot so producenti, tonski tehniki, osvetljevalci, za realizacijo filma najeti strokovnjaki tudi številnih drugih profilov. Skratka, pri ustvarjanju filma lahko sodeluje tudi tisoč oseb, od tega je kakšnih 15 odstotkov ustvarjalno umetniških poklicev, vsi drugi pa so samostojni podjetniki in mikro podjetja, zato je produktivna kinematografija dejavnost, ki v resnici spodbuja razvoj gospodarskih Toliko v oris, o kako pomembnem segmentu sploh govorimo in o koliko posameznikih, ki jih je vaše ravnanje oziroma neravnanje neposredno prizadelo. 20. oktobra 2020 je Zveza društev filmskih ustvarjalcev na vas, na Vlado, na predsednika Republike Slovenije, na Varuha človekovih pravic naslovila apel, da se nemudoma odblokirajo sredstva, za katera so bile že podpisane pogodbe, ter tako Vlada nemudoma preneha z opustitvijo dolžnega ravnanja v zvezi z uresničevanjem javnega interesa na področju filmskega ustvarjanja ter urgentno izvede potrditev že potrjenih izplačil. Posebej so zapisali, citiram: da je Vlada s svojimi odločitvami in opustitvami dolžnih ravnanj pretrgala kontinuiteto ustvarjanja, pahnila filmske delavce v globoke stiske, škodo, zaradi neurejenih razmer pa boste utrpeli tako slovenska publika kakor slovenska kultura v celoti.« Meni je zelo žal, spoštovani gospod minister, ampak takrat jim posluha niste izkazali, kljub temu da bi vi morali biti njihov varuh in njihov zagovornik v okviru Vlade Republike Slovenije. Posluha niste izkazali niti po pozivu Slovenskega filmskega centra, svetu zadevnega centra, strokovnim združenjem, posameznim producentom. Agonija v tej industriji se je nadaljevala kljub dodatnim apelom deležnikov, kljub poslanskim vprašanjem in to vse do nekega popoldneva dne 31. 12. 2020, ko je Slovenski filmski center le prejel denar, za katerega se je boril celo leto. In to šele s sedmim protikoronskim paketom! Takšna dejanja nikakor ne morejo biti v ponos Vladi, nam, državi in najmanj vam, ker pomenijo, da zakoni ne pomenijo nič, da podpisane pogodbe ne pomenijo nič, da ne spoštujete enega najstarejših pravil pogodbenega prava, ki ga sicer zelo rad citira spoštovani gospod Horvat, in to je, pacata sunt servanda, torej rek, ki določa, da je pogodbe, pogodbena določila potrebno spoštovati. Izgleda, da to velja za vse deležnike, razen za trenutno Vlado Republike Slovenije, ker če bi se tako obnašali v civilnem prometu, potlej bi pogodbi nezvesta stranka absolutno trpela sankcije. V primeru, ko prevzete pogodbene obveznosti krši Vlada Republike Slovenije, pa temu ni tako. Delo opravljeno, obveznosti izvedene, plačila od nikoder. Le priča smo bili hudim socialnim in eksistencialnim stiskam, v katere ste jih, spoštovani gospod minister, pahnili vi; vi, z odpustitvijo dolžnega ravnanja, s kršitvijo veljavne zakonodaje in podpisanih ter prevzetih pogodbenih obveznosti. obveznosti. Prepričan sem, da ste, spoštovani minister, z blokado izvajanja javnega interesa na filmskem področju s svojimi odločitvami, s svojimi opustitvami dolžnih ravnanj suspendirali Zakon o Slovenskem filmskem centru, pretrgali kontinuiteto ustvarjanja in pahnili filmske delavce v res globoke stiske in da škodo zaradi neurejenih razmer trpi tudi slovenska publika kakor slovenska kultura v celoti. Dotaknila bi se seveda še katastrofalne situacije na področju industrije srečanj, kjer smo ravno tako že dobro leto priča izjemni agoniji, hudim stiskam vseh delujočih v zadevi panogi. Večkrat ste bili opozorjeni na težave tega sektorja. Socialni demokrati smo tako že maja 2020 sklicali nujni seji Odbora za gospodarstvo in Odbora za kulturo, na katerih smo vas izredno opozorili na zadevne stiske, vam podali konkretne predloge, ki so bili usklajeni z deležniki in katere ste na žalost ponovno v celoti ignorirali. Zdi se, da so prav vsi apeli posameznika, deležnika iz industrije srečanj vsakič znova naleteli na popolnoma gluha ušesa in celo na posmeh, češ saj ste že deležni pomoči, kaj pa hočete. In ja, priznati si je potrebno, deležni so neke pomoči v obliki minimalnega nadomestila za izpad dohodka, torej 700 evrov neto na mesec prejmejo. Ali je to dovolj? Ali je to pomoč, ki je za njih dovolj, ki jim dejansko olajša te dnevne stiske, s katerimi se soočajo? Po mojem mnenju ne. Treba je preliminarno poudariti, da gre za sektor, v katerem je delo celo lansko leto bilo onemogočeno. Gre za sektor, ki nikoli ni začel sploh delovati. Nikoli! Kljub preklicu epidemije je industrija srečanja tista panoga, ki nikoli ni pričela delovati. Prejemajo neko miloščino, vse kar si želijo, je pa, da delajo in da se jih sliši, da se jih ne prezira več. Kljub temu ostajajo pozabljeni, ostajajo prezrti, kljub vsem poskusom na Odboru za kulturo enostavno premikov nikakor ni bilo zaznati. Kulturni ustvarjalci so in vas še vedno opozarjajo na nepravilnosti vašega delovanja, tako v obliki protestov, ki so se vrstili pred ministrstvom, z inštalacijami, kot z akcijo Mi smo kultura, ker naposled vsi tisti, ki so na odru, kot tisti, ki so za njim, dobijo obraz; obraz, na katerega ste žal pozabili in s katerim želite voditi dialoga. V času preteklega konca tedna smo lahko po televiziji spremljali reportaže, ki niso samo zaskrbljujoče, izkazujejo res neko alarmantno stanje, samo na koncertnem področju se v letu 2020 izpad od dohodkov ocenjuje med 150 in 180 milijoni evrov. Organizatorji koncertov, glasbeniki, tonski tehniki, lučkarji, ozvočevalci, vsi poklici, ki so povezani s koncertno dejavnostjo, opozarjajo, da jim je prepoved opravljanja dejavnosti dobesedno čez noč vzela prav vse vire preživetja. Prav vse. Da s približno 6 tisoč zaposlenimi samo v tem sektorju ne veste, kdaj bodo sploh lahko spet začeli opravljati svojo dejavnost, da jih ogromno odhaja v tujino, se prekvalificira žal v druge branže, zapušča primarne dejavnosti, ker enostavno ne morejo preživeti in ne vidijo več luči na koncu tunela. In to je neka največja izguba, ki nam grozi, izguba znanja, izguba ljudi, izguba neprecenljivega znanja. znanja. Morda družba mora spremeniti odnos do kulture, spoštovani gospod minister, a predvsem bi ga morali spremeniti vi. Morali bi biti prvi branik in poskrbeti za res celoten sektor in resor, ki ga zastopate. Hvala.

vse naprej pa nazaj povedali 85-krat. Dobro, vi me obtožujete. Jaz stojim tukaj in se seveda zagovarjam. Pravite, da se filmi niso snemali in da je zaradi tega celotna filmska industrija obstala. Torej ne vem, mi smo jim nakazali ves denar. Ne vem, zakaj potem – kako so ga pa porabili? Kako so pa izkazali vse? Torej, filmi so se snemali, celo 700 tisoč evrov je ostalo. Ne rečem, da niso bile zamude pri izplačevanju, ampak filmska produkcija je tekla toliko, kolikor je lahko tekla glede na razmere, ki so pa povsod iste. In govorite o tujini, torej tudi v tujini se niso snemali filmi v takem obsegu in v takem tempu, kot je bila doslej navada. Torej, glede tega toliko. Glede industrije srečanj. Seveda, govorite eno in isto, eno in isto, eno in isto, eno in isto ponavljate. Eno in isto sem že povedal tisočkrat, ne spada to v resor Ministrstva za kulturo! To spada pod Ministrstvo za gospodarstvo in prosim, da se to upošteva in naslovi na prave naslovnike in seveda da se to tudi uredi na mestu, kjer je za urediti. Je pa ta industrija srečanj povsod po celi Evropi prizadeta, zelo prizadeta, se strinjam, tako kot marsikatero drugo področje. Država je skušala z ukrepi, kot jih je; vi pravite, da nezadostno. Govorite, da so se ljudje umikali v druge poklice, da so šli, kako bi rekel, v tujino. Ne vem, če so isto šli opravljati kot opravljajo tukaj. Še enkrat, torej torej to ne spada k meni. Na drugi strani bi pa res rad slišal, ker se država mnogokrat trudi, kako bi vi uredili to industrijo srečanj čisto konkretno, da bi vedeli. Hvala lepa.

Veste, težko sledimo vašim besedam, kajti o filmski industriji je bilo veliko napisanega, veliko posnetega, veliko izgovorjenega, ogromno smo o tej temi govorili tudi v Državnem zboru. Imate pričevanja o tem, kako se je na primer v Italiji delalo. Dejansko se je filmska industrija kljub epidemiji prilagodila s pomočjo države. Naj vam povem, da v bližini, v Furlaniji, se je snemalo celo vrsto filmov, celo s slovenskimi igralci in celo s slovenskim režiserjem, ki se je izpostavil v tem primeru. Torej, res je, filmska industrija je bila globalno prizadeta, ampak je zelo evidentno od države do države, in za to skrbijo naši ustvarjalci, ki delajo v tujini, kako se v tujini lotevajo tovrstnih problematik. Še ena stvar. Tukaj so nam filmski ustvarjalci jasno obrazložili, pa ne me sedaj slabo razumeti, ampak oni razumejo vaše početje kot izsiljevanje. To so večkrat rekli. Največji problem je nastal, ne, da vi nimate radi naših filmskih ustvarjalcev, oni so bili v zadregi zaradi koprodukcije in zaradi zaradi zavez, ki so jih dali na mednarodnem prizorišču. In to je tisto, kar spravlja našo državo, nas, tudi vas, minister, v zelo neugoden položaj. Torej, če želite ali pa ne želite nagajati, ali pa želite pomagati ali pa ne želite pomagati, je to vaš problem. Problem naš pa je, ko se lotevate tistih, ki si sami ne morejo pomagati. V tem primeru ko se gledajo razlike med filmskimi proizvajalci v tujini in v Sloveniji, so jasne razlike. Torej, lahko smo v tem segmentu več kot kritični do vas; ne samo zaradi neizplačil, ampak v osnovi zaradi neobravnavanja te problematike.

sopredlagatelj, filmi se snemajo in ni res, da se ne snemajo, in naši filmski ustvarjalci delajo. Seveda spoštujejo distance, vse varnostne ukrepe, vendar tukaj ste onemogočili tudi njihove koprodukcije in vse zaveze, ki so bile dane. Po vseh državah praktično na svetu, tudi takih, kjer je kinematografija podobna slovenski. Na primer, v sosednji Avstriji so že tekom prvega vala namenili en milijon evrov projektom v razvoju. Celoletni proračun Filmskega instituta so povečali za dva milijona evrov in poleti so že ustanovili krizni sklad za reševanje svoje kinematografije v vrednosti 25 milijonov. Sosednja Hrvaška je prestrukturirala del sredstev iz naslova denarnih povračil za tuje producente in osem milijonov evrov raje namenila lastnim produkcijam, dodatnih 700 tisoč pa je namenila še projektom, ki so potrebovali pomoč za zapiranje finančnih konstrukcij s tujimi koproducenti. Tukaj vi niste naredili nič. Češka je za rešitev svoje kinematografije namenila 3,5 milijona evrov, od tega polovico za promocijo filmov ob ponovnem odprtju kinematografov ter 500 tisoč evrov za filme, katerih snemanje je bilo prekinjeno zaradi epidemije. Sosednja Italija je svoji filmski industriji namenila 640 milijonov evrov, ker je 60 od redne letne proračunske postavke. Skratka, vzorne rešitve obstajajo, če obstaja politična volja, ampak vas očitno to ne zanima. Vi ste tako zadovoljni sami s sabo, tako prepričani, da vrhunsko delate. Industrija srečanj v Berlinu – poskusno odpirajo koncertne in gledališke hiše. Pilotskemu projektu se je pridružilo približno ducat koncertnih dvoran in gledališč. Skratka, imajo stroga pravila seveda in imajo distance in vse, ampak vendarle poskusno nekaj počnejo in ustvarjalci lahko živijo. Hvala.

vložke, ki so bili izraženi skozi PKP, te protikoronske zakone, smo primerjali vsebino tega s tem, kar se je v tujini dogajalo, in povsod se je približno te zadeve izravnalo. Lahko se nekaj drugače imenuje ali karkoli, vendar povsod približno gre za enake ukrepe, ker veste, saj nismo nismo iskali nekih izvirnosti in tako naprej. Iskali smo optimalne zadeve in tudi tako se je, kot sem rekel že, dodatno na kulturnem področju poleg vseh sredstev, ki so bila dana za programe in za tekoče obrate, za programe nam ne bi bilo treba niti dati, recimo, ker se ker se niso izvajali v teatrih, ne vem, kjerkoli, ker marsikje v tujini niso dajali, mimogrede. Ampak poleg vsega tega polnega budžeta, ki je bil za leto 2020, smo dali 68 milijonov dodatnih. Torej glede tistih stvari, ko ste govorili, da snemajo filme. Res, Hrvati so nas prehiteli, ampak ne že lansko leto, že tudi pred dvema, tremi leti v smislu s tem vlaganjem, mislim producentom, ki snemajo v njihovi državi, povrnejo tistih 25 odstotkov in tako naprej. Točno vemo, za kaj gre. Mi smo namenili temu en milijon, letos so že snemali en film, kot veste na Krvavcu ali nekje, in čakamo seveda zdaj, da bodo prišli računi, da bomo to izplačali. Torej smo dali en milijon evrov za te tuje filmarje. Poleg tega smo povečali tudi budžet za film za en milijon in tudi v *Eurimagesu* smo seveda promovirali snemanje slovenskih filmov in je po tej zaslugi, pravkar sem dobil obvestilo, tudi dobil 205 tisoč evrov pri nas en film, pa še tisti, ko je prej gospod Mesec se mi zdi rekel, Kapa, je tudi sredstva je dobil, torej v višini 70 tisoč oziroma 69 in tako naprej. Glejte, mi smo seznanjeni z vsemi temi stvarmi, vsekakor, in različne države na različen način pristopajo in vlagajo v to. Samo pri nas smo tudi vstopili v ta prostor na način teh povračil plač, ono, tretje, četrto, čakanje in tako naprej, na drugačen način, kot je, recimo na Češkem, isto šlo to v film, deloma, ali pa med filmske delavce in druge poklice v kulturi. Tako da v skupnem znesku je vendarle budžet, ne budžet, vendarle je bilo dodatno danes za polje kulture 68 milijonov. Kar se pa tiče industrij srečanj, pa lepo prosim, s tem nimam nič in tudi ministrstvo tega ni imelo prej v svojem, kako bi rekel, resorju in tudi to ne bo prevzelo v svoj resor, kljub temu da se sili. Ne vem, zakaj, verjetno pridete ali pridejo skozi lažje na področju kulture ali kaj imajo tak občutek. Moram reči, da res ne vem, ampak to sodi v drugo ministrstvo in tam je treba urediti. Za 21 tisoč samozaposlenih ali še več, za 100 tisoč, pardon, se je odvajal ta temeljni dohodek v znesku

Vlada. Spoštovani minister, smo v paradoksalni situaciji, ko se v Republiki Sloveniji lahko v trgovskem centru znajde 700 ljudi, istočasno smo v paradoksalni situaciji, da na tekmo v Stožice, kjer je 16 tisoč sedišč, ne sme iti sto ljudi, razen zdaj trenutno, ker igra slovenska reprezentanca proti Hrvaški čez dve uri. In Olimpijske komite je pripravil Vladi plan odpiranja odpiranja države, kar se tiče športnih aktivnosti od zelene do črne, in Vlada niti prisluhnila ni. Zakaj to vam govorim? Ker sem prepričan, da ne samo na področju kulture, tudi na tistem segmentu kreativnih kultur oziroma industrije srečanj, ki se jih tako otepate, se v prihajajoče obdobju glede na epidemiološko sliko, glede na število cepljenih, na število prebolelih, lahko Vlada angažira v smeri, da v obdobju, ko bodo višje temperature, ljudem omogočite, da si ustvarijo svoj lastni kruh. Zato od vas pričakujemo, da odreagirate, ne pa samo prosto po Prešernu rečete, tega ne morem, zato nisem odgovoren. Seveda ste odgovorni; odgovorni ste za vse tiste ljudi, ki se danes borijo za kruh in za blagostanje naših državljank in državljanov, tako kot vsi mi in vsi smo na istem, tako kot vi. Torej tukaj ne gre za delitev odgovornosti, vi ste del kolektivnega organa in bodimo inovativni, spoštovani minister, zato vas nagovarjamo k temu, da razmišljate v Vladi, kako najti rešitev. Če smo našli rešitve, zato da se znajde 700 ljudi v istem trgovskem centru, ne najdemo pa rešitve, da bi si ljudje lahko v nekem odprtem amfiteatru

govorimo o istem problemu. Ampak, ko govorite o športnih prireditvah, glejte, na velikih stadionih, ki sprejmejo 100 tisoč ljudi, ne sedi noben; in to v Angliji, Španiji, Italiji in povsod, po Nemčiji, po teh velikih velesilah. Vi veste, da se zaostrujejo ukrepi v vseh teh državah oziroma v Angliji imajo že strogo, pa imajo več kot 50 odstotkov že cepljenih ljudi s prvo dozo, torej vseh odraslih ljudi, in še vedno veljajo ukrepi. Naredili so časovnico, ki je ne spreminjajo, ne glede na to, če se tudi slika v dobro spreminja, ne pomikajo datumov, ampak se držijo strogo, ker so spoznali, da je treba edino na tak način pravzaprav neko katastrofalno stanje, v katerega so sami zapadli, rešiti. Cepljenih imajo 52 odstotkov ljudi, razumete, pa še vedno držijo stadione prazne, še vedno držijo industrijo srečanj, koncerte in podobno prazne, še vedno so teatri zaprti, ki so izključno v privatni lasti, in množično ljudi odpuščajo, ker ni tako kot pri nas in tako naprej. To se dogaja podobno, tam v kontinentalnem delu imamo nacionalke, ki jih država vzdržuje ali pa vsaj v izdatni meri sofinancira preko torej privatne fonde, institucije, vendar so te zadeve prazne, tako na Dunaju, tako v Gradcu, tako v Celovcu, tako tudi v sosednji Hrvaški. Nekaj časa so poskušali z nekimi predstavami celo komornimi na Hrvaškem, pa so tudi to zaprli in so preko digitalnih zadev in tako naprej. /oglašanje iz dvorane/ So, so, so, so zaprli, ukinili,

Priznam, lahko delamo kakšne napake in tako naprej, samo nič drugače ne delajo v tujini. Recimo, v močnejših državah, kjer imajo večjo potencial in se zavedajo tudi, kaj pomeni, če ljudje ne delajo ali če padejo, recimo, tudi kulturne predstave in podobno. Tako da se opravičujem, tukaj ne bomo našli rešitve in poslušali bomo to zdravniško stroko. S teatri sem imel stik, so mi večkrat prišli, so tudi rekli, da poiščimo možnosti in tako naprej. Gotovo, poiščimo jih, ampak jih ne najdemo, ker na koncu, oprostite, naj direktor gledališče sprejme odgovornost. Razumete, ker je on direktor, zato je plačan tam. Skratka, veste, iščemo ministra. Kako naj pa, kaj naj pa jaz vem zdaj o medicini. Dajte predlog, izglasujte! Prosim! Ampak vam povem, da vam ne bo uspelo. Pa ne, da bi bilo … Ne bo, ker mislim, da je treba biti pameten, da je treba zdržati žal še štiri mesece ali pa mogoče šest. Upam, da štiri. Hvala lepa.

Naj uvodoma povem, da sama nisem sodnica in ne bom sodila in ne bom obsojala nikogar, ne bom se postavljala na nobeno stran, ne na levo in ne na desno, sama bom dodala samo svoj kanček mozaika, svoj delček mozaika ob tej interpelaciji. Danes si res tukaj nalivamo čistega vina in prav je tako. Vsak razpravljavec dodaja svoje poglede na delo ministra. To je podobno, kot vsaka slika ima svojega malarja, ob tem da ne smemo pozabiti, da se za vsako sliko najde tudi kupec, ki mu je ta slika tudi všeč. Zato danes po eni strani razumem predlagatelja interpelacije, ki ministra grajajo in mu kažejo, kaj dela narobe, kot tudi razumem na drugi strani kolegice in kolege, ki ministra prikazujejo v pozitivni luči. Sama nisem bila v politiki pred letom 2018, nisem bila aktivna političarka, zato vam danes ne morem povedati, kako se je 30 let v kulturi cedil med in mleko, razen v času, ko je ministroval dr. Vasko Simoniti. To danes nekako povezujem in poslušam kolege in kolegice. Zanimiva je bila razprava predlagateljice, zelo zanimiva, da se samo zaradi Janševih zakonov v kulturi ni mogoče zaposliti. Ta je bila malo nizka. Res je, nisem dolgo časa na temu stolu kot poslanka, pa se bom dala podučiti, ali obstaja kakšen način oziroma kakšna pravna norma, kako sprejeti zakon, ki ga ni mogoče spremeniti; ne vem, kakšna oblika zakona, ki je trajen. Prosim, bom zelo vesela. Sama bi imela odlične predloge, bi predlagala odličen predlog kakšnega zakona, ki ga po sprejetju ne bi bilo mogoče odpraviti, spremeniti, popraviti, če je to res. Če je to res. Ampak prav tako, danes smo slišali enega od razpravljavcev, da SDS v kulturi nima svojih volivcev in zato ker nima svojih volivcev v kulturi, za njih poskrbi nazadnje. Pa se mi je postavilo retorično vprašanje, da je to zelo zanimivo razmišljanje. Čigava volilna baza pa to sploh je? če mi spomin ne manjka, je v kulturi že 30 let pomanjkanje financ pa pogojev dela pa zaposlovanja. Ali kdo od kulturnikov temu sploh verjame? Kdo lahko sploh temu verjame? še ni minilo 10 dni nazaj, ko smo imeli interpelacije, danes je spet ta nedokončana zgodba. Zgodba o nekomu, o nečemu, ki bi na vsak način rad povzročil politično nestabilnost, novo vlado ali pa najverjetneje predčasne parlamentarne volitve. Seveda, to so serijske interpelacije pod okriljem parlamentarnega nadzora dela Vlade. Pravšnji bi bili za to početje, pravšnji. To sem razpravljala na isto temo na dveh interpelacijah in bom danes ponovila, čeprav ljudje potem govorijo, da govorim vedno enako. Ja, vedno enako govorim, zato ker imam vedno enaka stališča do teh interpelacij v tem času. Prav tako pa so te interpelacije tudi udarne za predvolilne nastope, nastope, v katerih lahko nagovarjamo svoje volivce z besedami njihovega jezika, jezika, ki ga razumejo. Če sem do sedaj še bila nekoliko naivna o dobronamernosti delovanja opozicije, pa po razpravah v zadnjih dveh interpelacijah v to ne verjamem več. V desetih dneh bomo zapravili, približno, okoli 45 ur časa za razpravljanje o interpelacijah, za katere se že iz aviona vidi, da ne bodo uspešne niti zaradi argumentov, še manj pa z vidika razporeditve politične moči. Obetajo se še nove, sem prepričana. Ali se kdo vpraša, koliko to stane? Ali, kaj bi koristnega za državljane lahko naredili v temu času? Ali pa, nenazadnje, kaj bodo od tega imele državljanke in državljani od te interpelacije? Nič! V zadnjih dneh sem že večkrat poudarila, da spoštujem interpelacijo kot institut parlamentarnega nadzora nad delom Vlade, vendar pa v zdravorazumskih okvirih, lahko bi rekli ZKP-ju, pa ne z zakonom, ampak po zdravi kmečki pameti, ne pa na silo in kar tako, počez, z izgovorom, da je to naše legitimno orodje, poslanci pa naj se odločajo po svoji vesti. Medtem ko mi modrujemo dolge ure, tavamo po parlamentu in se ukvarjamo sami s seboj, karavana pa gre dalje, pelje dalje. Karavana, katero moramo oziroma smo dolžni zaustaviti, in to je virus covid-19 in posledično pandemija. Podatki jasno kažejo, da tiho vstopamo v tretjo fazo epidemije. Virusa prav nič ne zanima, kdo in kako bo pri nas vladal, ampak ga zanima, kako bo mutiral, se izognil našim ukrepom in preživel. Tem primitivnim tvorbam je povsem jasno, da se morajo sproti odzivati in spreminjati, če želijo preživeti. pa nam, visoko civiliziranim bitjem, kaj nam tukaj ni jasno? Očitno nam ni jasno, da bomo lahko le s sodelovanjem, povezovanjem in enotnim nastopanjem zajezili pandemijo oziroma premagali virus. Skupaj se moramo boriti proti virusu, ne pa razdvajati ljudi in jih spodbujati k neupoštevanju prepotrebnih ukrepov. Lahko mi očitate, da se povsem ne držim predmeta razprave, vendar je to posredno še kako povezano. Povezano je tako, da zapravljamo energijo in dragocen čas za stvari, ki so v tem času drugotnega pomena in bi jih morali razčistiti po uspešnem boju s koronavirusom. Res je,

zato ta očitek v tem času ni na mestu. Kar pa se tiče konkretne današnje interpelacije zoper dr. Vaska Simonitija, ministra za kulturo, pa upam, da bo vsaj razprava kulturna, argumentirana in na nivoju, kot se pritiče protagonistom te interpelacije. Preveč žaljivk, neargumentiranih obtožb in drugih izpadov je bilo v zadnjem času slišati v tej dvorani že prevečkrat, kar na nas in na naše delo meče zelo slabo luč. Na vse nas, ne na njega, na vas, na vse. Kot sem že v prejšnjih razpravah jasno povedala, nimam namena na dolgo in široko razpravljati o vseh obtožbah, navedbah v interpelaciji, o tem bomo še veliko slišali in govorili in utemeljevali. Opozoriti pa moram, da je Vlada v enem letu lahko storila le to, kar je, in da verjetno v tej situaciji ni mogla rešiti vseh nakopičenih problemov 30 let, vključno z zakonom o medijih, RTV, STA, Filmskega sklada in vseh ostalih top temah iz celotnega tega področja. Verjetno bi bile lahko kakšne odločitve ministra drugačne, bolj všečne, bolj populistične, vendar se je s svojo strokovno ekipo odločil tako, kot pač se je. Zavedati se moramo, da tudi na področju kulture in za kulturnike veljajo zakoni, pravilniki, pogodbe, drugi predpisi, ki urejajo medsebojna razmerja. Spoštovanje oziroma izpolnjevanje obveznosti pa je stvar obeh strani. Če pride do kršitev, pa imamo dobro razdelan in učinkovit pravni sistem za razsojanje v teh zadevah. Zato ne mislim soditi in ocenjevati, kdo je za kaj kriv. Tudi odzivi v javnosti iz vrst kulturnih delavcev in umetnikov v času epidemije niso bili vedno povsem konstruktivni in korektni. Njihovo izražanje je pustilo pečat na odločitve in obnašanje mnogih državljank in državljanov. Izgovarjanje, da je to umetniški navdih ali mladostna razposajenost, pa je dokaj naivno. Podobno se je dogajalo tudi z javnim medijem, ampak o tem kdaj drugič. Predstavila bom le še svojo izkušnjo sodelovanja z dr. Vaskom Simonitijem, ki je bila do sedaj povsem strokovna in korektna. Skupaj z vodstvom Občine Žirovnica sodelujeva namreč pri urejanju Prešernove rojstne hiše in revitalizacije objekta Vrba 1, ki spada v ta sklop. V občini Žirovnica namreč želijo vse objekte v tem kompleksu usposobiti in uporabljati za prezentacijo kulturne dediščine, zgodovine in nenazadnje tudi za razvoj kulturnega turizma na tem območju, na območju Gorenjske. Za uspešno realizacijo projekta in usklajevanja aktivnosti med ministrstvom in občino je bila na Ministrstvo za kulturo že pred prihodom ministra dr. Vaska Simonitija ustanovljena delovna skupina, ki pa je bila neodzivna in neaktivna. Zato sem na pobudo župana Žirovnice Leopolda Pogačarja ministru zastavila ustno poslansko vprašanje. Na vprašanje mi je korektno odgovoril in se zavzel, da bo zadevo preveril na svojem ministrstvu in kasneje tudi na terenu. Po mojih informacijah je delovna skupina pričela ponovno delovati in je že v zaključni fazi aktivnosti in upam, da bo do roka 30. 4. zaključila svoje delo. Verjamem, da bodo mogoče roki, ki si jih je zadala delovna skupina, postavila, prekoračeni za kakšen dan, a kljub temu upam, da bo moja današnja razprava ministra spodbudila, da bo vodjo delovno skupine povprašal, ali je res, da bodo zamudili roke oziroma kakšne razloge imajo

svoj odnos do ministra in kako ga jaz vidim in prosim, da mi to dovolite. Sem bila pa v zaključni fazi in bi imela povedati samo še dva stavka. Tako ste mi vzeli 30 sekund. To je moja pozitivna izkušnja z ministrom; s katerim se lahko pogovarjamo, če se sploh želimo pogovarjati. Konkretno izpostavljene težave, vključno z rešitvijo, imajo mnogo več možnosti za ugoden razplet kot pa milijon težav, za katere niti predlagatelji težav nimajo ustreznih rešitev. Vsakega izmed nas lahko oblatimo in njegov madež prikažejo na milijon načinov, lahko pa prikazujemo pozitivne stvari in v njih prebudimo pozitivno plat njegove biti. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve pojasnili najprej. Dopuščam širšo razpravo in tudi dopuščam, da vsak na svojstven in abstrakten način razpravlja seveda o tematiki, ki je danes na dnevnem redu. Lepo ste ugotovili, gospa poslanka, da je na dolgo in na široko, po vaših besedah, potrebno razpravljati o točkah, ki so opredeljene v interpelaciji. Vi ste pa žal na dolgo in na široko razpravljali o Občini Žirovnica, ki ni tema interpelacije, in zato sem vas opozorila, da je to bolj tema, ki pritiče poslanskemu vprašanju. To je prvo pojasnilo. Drugo pojasnilo pa glede na to, da verjamem, da nas kakšen državljan tudi spremlja, je potrebno pojasniti, da poslanci Državnega zbora ne dobijo nikakršnega dodatka ali pa ne tratijo tratijo več davkoplačevalskega denarja, kot sicer s svojimi plačami, če je danes interpelacija ali pa če je ni. Toliko sem bila dolžna pojasniti z vidika vodstva Državnega zbora, ki mu pripadam, da ne bo kakšnih nesporazumov, da kdo danes komu odžira kakšen evro.

Prvi je naslednji. Na podlagi katerega člena Poslovnika lahko vi poslanki govorite, da je njena razprava piar? Kakšne kriterije imate za to, da lahko ocenjujete posamezne razprave kot Sicer bom imela res tak neprijeten razmislek tudi v prihodnje, ko bo kakšna interpelacija, ker morda bi kar na začetku ugotovili, da gre za pa bi zadevo zaključili. Tako vas tukaj prosim za resno pojasnilo. Kot drugo, ker menim, da je to plod vaše utrujenosti, predlagam po Poslovniku, da vodenje prepustite komu drugemu, kajti tako vmešavanje v razprave poslank in poslancev je nedopustno. Verjamem, da to niste naredili namenoma, čeprav o vašem »namenoma« včasih prav dvomim. Pa seveda prosim tudi, da poskrbite, da je v dvorani mir, kajti Matjaž Nemec že krili z rokami in glede na njegovo

To je 75. člen Poslovnika, ki govori, da sme govorec govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Izrecno sem poudarila, da vprašanje Občine Žirovnica in ne bom ponavljala, o čem vse je govorila gospa Udovč, ni nobena izmed točk ali očitkov interpelacije in zato sem bila dolžna jo opozoriti. Kar se tiče moje ocene, da gre za piar, je pa to pa to stvar izrazoslovja. Če sem jo s tem užalila, se ji iskreno opravičujem, ampak še vedno vztrajam pri tem, da se razpravlja danes samo o točkah, ki so očitane ministru v interpelaciji. Glede vmešavanja vsebinskega v razprave, tega jaz ne počnem in tudi v primeru gospe Udovč tega nisem počela, pa predlagam, gospa Anja Bah Žibert, da si preberete kakšen magnetogram seje, ko je vodil vaš poslanski kolega,

je med nami tudi nekega sovraštva, ampak želel sem se predvsem oglasiti v zvezi s trditvijo ministra. Namreč, neverjetno je, kako nam ta digitalni svet omogoča, da hitro preverimo določene podatke. Tako je minister rekel, da predstav na Hrvaškem ni. Kolega Jani Möderndorfer me je prosil kot predstavnika predlagatelja, namreč preverili smo, na današnji dan predstave so in vam bom prebral, torej ne samo v Zagrebu, na Hrvaškem velja pravilo, da se izvajajo predstave, in sicer se ne izvajajo samo tiste, kjer je živa glasba, torej balet in opera sta tukaj izvzeta. Dramske predstave in glasbeni koncerti, to so v manjšem obsegu, govorim s solisti, pa se izvajajo že ves čas. Celo v baletu so en čas izvajali aktivnosti, ampak brez orkestra. minister, so možnosti in imamo v svoji bližini države, v tem trenutku najmanj primerna je verjetno Italija zaradi hitre porasti, ampak so države, ki to zmorejo v manjšem obsegu. Ampak kot že rečeno, zmoremo v trgovinah, zmoremo v Državnem zboru, danes zjutraj nas je bilo tukaj cirka 120 v zaprtem prostoru in še vedno ne razumem in moje vprašanje je, čez mesec, dva in tudi danes, zakaj ne moremo v nekem odprtem amfiteatru imeti neko predstavo v nekem manjšem, zmernem obsegu, seveda pod določenimi pogoji. S tem da, kot že rečeno, vedno več ljudi je precepljenih in že četrtina populacije, približujemo se tretjini, je s covidom v preteklosti zbolela; se pravi, da bi nas moral čakati nek boljši čas tudi s tega vidika.

Minister, lep pozdrav in ostali, tudi! Hvala, predsedujoča, da ste pojasnili, koliko nas stane takšna interpelacija. To, kar si je privoščila kolegica prej, je res malo preveč. Ta interpelacija nas ne stane, spoštovane državljanke in državljani, nič; razen našega potrpljenja, da tukaj sedimo in se trudimo z argumenti, in vašega potrpljenja, da to poslušate. Ne gre za to, da minister ni mogel razrešiti vsega, kar se je nakopičilo v kulturnem sektorju v preteklih 30-ih letih. Seveda vemo, da kulturni sektor, da kultura nikoli ni bila v zavidljivem položaju, ampak gre bolj za to, da si je minister privoščil toliko nekih napačnih potez in stvari v zgolj enem letu, za katere ne vem, če se jih je nakopičilo v 30-ih letih toliko nekih res precedenčnih stvari. Pa bom se dotaknila samo nekaterih, ker mi žal čas ne dopušča, lahko bi pa govorila nekaj ur o tem, kaj vse se je narobe zgodilo v tem preteklem letu. In to ni nekaj, da bi mi hoteli nalašč nagaja ministru; ministru, ki je na žalost že v prvem stavku današnje obrambe pred interpelacijo cinično prhnil, da si predlagatelja domišljata, da predstavljata celotno kulturo. Mislim, kakšna obramba pa je to, minister, pred interpelacijo? To rečete vi, ki bi pravzaprav morali predstavljati in ščititi celotno kulturno srenjo, ne pa, da njene razsvetljenske, progresivne, družbeno angažirane, misleče, urbane in svobodomiselne dele s svojimi samovoljnimi potezami počasi in zanesljivo ubijate in jih nesramno, brez kančka spoštljivosti etiketirate za prevarante in šarlatane, ki da jih boste počistili iz razvida samozaposlenih v kulturi in jim seveda s tem odrezali socialne prispevke, ki jih zanje plačuje država. Z vsem spoštovanjem minister, ampak marsikatera vaša izjava marsikatera vaša poteza ne vzbuja nekega optimizma. Ne vem, če ste si ogledali, ampak verjamem, da ste si, rezultate raziskave, ki sta jo izvedla Poligon in MAO in kjer kar 85 odstotkov ljudi, delujočih na področju kulture, ki so sodelovali v raziskavi, vladne ukrepe za kulturni sektor ocenjuje za nezadostne oziroma komajda zadostne. Ampak očitno, tako kot ste pravkar zamahnili z roko, vas to niti malo ne skrbi, to se vas ne tiče, ker pač se vas ne tiče. Z vašim nedialogom, s tovrstno aroganco, ki jo tudi danes izkazujete, s cinizmom, ki ste ga pokazali že kar v prvem stavku, z neupoštevanjem stroke že od nastopa mandata pravzaprav kažete, da je vaš namen v bistvu razgradnja določenih kulturniških nevladnih organizacij in najmanj zdesetkanje samozaposlenih kulturnih delavk in delavcev. Namesto vloge prvega branika, prvega zaščitnika kulture, njenega varuha pravzaprav, se dejansko na žalost evidentno poslužujete metod maščevanja in celo izbrisa tistih, ki so moteči – za koga? Po mojem, da za Janeza Janšo in stranko SDS; vi pa samo ubogate, kar je treba ubogati. Ampak bom povedala, zakaj tako mislim, ob samem zaključku. Kar mahajte spet z rokami. Saj to je vaš neodnos. Kaj naj rečem? S tem kažete svoj neodnos, svoje nespoštovanje do mnenja drugih. Toliko o pluralnosti mnenj. O vašem profilu, pa ste na žalost danes že se sprenevedali in na debelo čudili, in zdaj se boste še enkrat. Petkrat boste zamahnili z roko. O vašem profilu dejansko zgovorno priča nedavni medijski škandal, povezan z razvpito NTA – novim medijskim satelitom vaše stranke, spoštovani minister. NTA namreč vodi odgovorni urednik, ki je odkrit zanikovalec holokavsta, Aleš Ernecl, vaš strankarski prijateljček – ne? V zadnjem pogovoru s svojim gostom, znanim supremačistom, teoretikom zarote in rasistom Stefanom Molyneuxem je že v prvem stavku pogovora odkrito naznanil, da vodi, pazite, novi slovenski fašistični medij, imenovan NTA. Decidirano je izjavil: fašistični medij. In ali se je minister, ki je pristojen za medije v tej državi, po tem fiasku strankinega medijskega najnovejšega satelita, kakorkoli distanciral od tega fašističnega medija, imenovanega Nacionalna tiskovna agencija, ki jo sicer na svojem Twitter računu premier Janša občasno podpre s kakšnim retvitom? Ste se ali se niste? Niste! Vaš kolega, torej Gorenak, pa se je. Kako to tolmačite? Vi pa ste minister, ki je pristojen za medijsko krajino v tej državi. Ste kakorkoli kdaj zaščitili STA pred divjanjem Urbanije in Ukomom? Seveda niste! Rekli boste, to se me ne tiče. Vas se seveda ne tiče. Najbolj osnovna hrbtenica medijske krajine STA se našega ministra ne tiče, on ne bo naredil nič, da bi zaščitil STA. Nasprotno, on bo pomagal potopiti ta STA – ne? In seveda, minister, verjamem, da boste spet rekli, kaj imate s tem, ampak imate, minister, o, še kako prekleto dosti imate! Še Vinko Gorenak ve, ki je sicer Janšev državni sekretar, da je to malo huda izjava in se je hitel distancirati od nje, celo odpovedal je svoje sodelovanje na tem projektu. Vi ne; vi se danes tukaj sprenevedate, kot je to v vaši maniri, da nimate prav nič s tem, vi še celo ne veste, kdo je to in tako naprej. Prodajajte vi take buče komu drugemu. Pa se preselimo na Metelkovo 6. Valjar kulturnega ministra v preverjeni maniri grozi z izgonom in uničenjem te kulturne cone na Metelkovi 6, ki pa je v resnici, čeprav se Janez Janša tudi ves čas sprašuje, kaj so kdaj sploh naredili in vsi kot papige ponavljate za njim, gre pa za cono, ki je izjemno produktivno nevladno, umetniško in teoretsko jedro, središče, ki združuje progresivno teoretsko in kulturno-umetniško produkcijo in zelo, zelo pomembne nevladne organizacije. Vam bom pozneje ponovila tisto, kaj vse počnejo, čeprav je moja kolegica Violeta to že navajala, ampak vas ni bilo tukaj notri, in vam bom jasno povedala, s kom vse imamo tam opraviti. Predvsem vam, poslanke in poslanci SDS, ki ves čas čivkate, kako se tam samo denar troši in kdo so ti ljudje in te organizacije. A največji vladni stranki se Metelkova 6 več kot očitno zdi prenevarna, preveč leva, preveč kritična in zato je ta orkestriran napad na Metelkovo 6, ki poteka že nekaj časa. Na primer, to je leitmotiv na različnih odborih. Sedim na odboru, kjer se pogovarjamo, ne vem, o Nacionalnem načrtu za odpornost in okrevanje in slišim s strani SDS udrihanje po Metelkovi. Kamorkoli pridem, udrihate po Metelkovi. Janša je tukaj imel nekaj, govoril in se je obrnil k nam in vprašal, kaj tile sploh delajo, če lahko naštejemo en sam dosežek organizacije z Metelkove. Mislim, to je taka nesramnost, da ji ni para! Minister, vi pri tem, na žalost, s tem, kar ste naredili, sodelujete in pritrjujete temu leitmotivu, tej lajtengi, ki si jo privoščite, da gre za parazitske nevladne organizacije, ki so pocuzale iz državnih jasli ne vem koliko denarja. No, pa sem si malo pogledala, kako je s tem cuzanjem denarja. Poglejte, tukaj imam seznam iz kjer so ti podatki, kjer se točno vidi, katerih je 20 največjih prejemnikov javnih sredstev med nevladniki. 20 največjih prejemnikov. In poglejte, iz tega spiska je jasno razvidno, da med 20 največjimi prejemniki javnih sredstev ni niti ene sama nevladne organizacije z Metelkove 6, je pa zato na prvem mestu Zavod Svetega Stanislava, na šestem mestu Zavod Martina Slomška, kar dve cerkveni organizaciji sta pred, denimo, Smučarsko zvezo Slovenije, ki je na sedmem mestu. Med dvajsetimi je kar štiri ali pet civilnodružbenih organizacij, povezanih z Rimskokatoliško cerkvijo, edina izjema pri nas, ki ne plačuje davkov, pa vseeno na debelo cuza javni denar, javni proračun. Tako, spoštovani, poglejte, kako odkimavajo zdaj esdeesovci, ki ves čas čivkajo in čivkajo in nakladajo, koliko denarja ostale nevladne organizacije pocuzajo parazitsko iz državnega proračuna. Naj tudi spomnim, spoštovani, da so verski delavci v PKP izrazito privilegirani napram samozaposlenim v kulturi spoštovani minister

medtem ko vse bolj zdesetkani in obubožani samozaposleni v kulturi dobijo le 60 odstotkov od minimalca. Minister, vi sedite v vladi, vi bi lahko poskrbeli, da bi to dvoje izenačili, pa niste. Pa niste, ker ste s tem pokazali, kje so vaše prioritete. Toliko o vaši skrbi za kulturne delavke in delavce, potem se pa čudite, da je tak revolt. Čudite, vi se čudite, menite, da super delate in sploh nimate pojma, kako ti ljudje zdajle živijo, ker se vam ne sanja. Z vašo plačo in z vašimi bonitetami se vam sanja. In kdo si ti delavci o katerih govorimo? Recimo, med samozaposlenimi, to sem vam povedala že v ustnem poslanskem vprašanju, je 61 različnih poklicev. To niso samo umetniki in umetnice, ki se vam zdijo neki čudaki, ki kurijo naš denar, ampak mednje spada dejansko 61 poklicev, kot na primer: arheolog, arhitekt, arhivist, bibliotekar, umetnostni zgodovinar, galerist, interpretator kulturne dediščine, kustos, konzervator rezervator, prevajalec, galerist, urednik, kinooperater in številni in številni drugi. 61 različnih poklicev, zelo specifičnih poklicev in mnogi od teh ljudi so samozaposleni kulturni delavci in delavke, ki živijo v grozljivo težkih pogojih. Minister ali ministrica, kdorkoli vodi ta resor, mora biti prvi, ki se bo boril in prizadeval, da bo te poklice ohranjal in da bo te ljudi zaščitil. Ampak žalostno dejstvo je, minister, da smo priča dobesedno križarski vojni vaše stranke, našega premiera in na žalost vi tudi tukaj sodelujete. Skratka, spravili ste se na enega najranljivejših delov kulture in kulturnega ustvarjanja dejansko na nevladne organizacije na področju kulture. To je posebno poglavje. Ker sama prihajam iz nevladnega sektorja, sem se odločila, da bom temu posvetila posebno pozornost. Odpoved najemnih pogodb za nevladnike na Metelkovi 6, je le-te doletela dobesedno čez noč, kot strela z jasnega in lastnik prostorov na Metelkovi 6, se pravi Ministrstvo za kulturo, v dopisu v resnici ni obrazložil, zakaj se najemniki in uporabniki morajo izseliti, razen navedbe, da jo bo ministrstvo obnovilo in namenilo zase. Dobro, zdaj smo izvedeli. Zdaj bi radi tja vtaknili Prirodoslovni muzej, čeprav bi bila idealna lokacija zanj blizu živalskega vrta, kar je bilo tudi načrtovano, ampak ne, to ste se zdaj vi naenkrat odločili. Obnova dotrajane stavbe seveda ni sporna, to je jasno kot beli dan, to je jasno tudi Metelkovcem, ampak ne v času najhujše epidemije, minister, in ne brez nekega res dialoga, civilnega dialoga, dogovora z uporabniki, ne pa kar poslati tak dopis. In ne pozabiti, najemniki so po vselitvi z najemninami sofinancirali kredit, s katerim se je stavba delno že prenovila in verjetno bi stavba propadla, če te nevladne organizacije ne bi vzdrževale s plačevanjem obratovalnih stroškov in zato ne lažite v SDS, da ne plačujejo elektrike, vode in tako naprej. Plačujejo – vam povem iz prve roke – plačujejo. Če Če ne verjamete, vprašajte SPL, ki je upravljavec stavbe na Metelkovi 6, pa vam bodo oni povedali, da te nevladne organizacije same plačujejo stroške, obratovalne, na Metelkovi 6. Na Metelkovi 6 deluje čez 20 izjemno in tudi v mednarodnem prostoru, uglednih nevladnih organizacij, pretežno s področja kulture in umetnosti, med njimi zavod Maska, NSK, Društvo Škuc, Mesto žensk, SCCA, Plesni teater Ljubljana, Stripburger in tako naprej Tu so ustvarjalni prostori, založbe, več knjižnic, umetniške zbirke, pisarne, arhivi, celotna infrastruktura za njihovo delovanje in zdaj, sredi epidemije – kam naj grejo, minister? Ali naj te knjižnice preselijo v plesnive kleti? Naj knjige plesnijo v nekih kleteh? Kam bi vi dali arhive in knjige? Briga vas, kajne? Samo naj se poberejo, kajneda? Minister tudi pozablja, da so na Metelkovi 6 številne organizacije, ki so dediči – koga? Civilnodružbenih gibanj iz 80., ki so pravzaprav osvobajala našo družbo, ki so spodbujala družbene spremembe, ki so spodbujala demokratizacijo in demilitarizacijo družbe. Recimo, Društvo Škuc, sama sem v Društvu Škuc aktivna že preko 30 let. Mi smo bili teh družbenih gibanj takrat in točno vem, kaj se je dogajalo, zato ne nam prodajati megle tule. Poglejte, to so vrednote, ki jih je nekoč zagovarjal nihče drug kot premier Janez Janša! Zdaj ste pa vse to pozabili in točno na te organizacije skačete. Medtem ko druge države nevladnim organizacijam prihajajo na pomoč z izdatnimi podporami, naše ministrstvo meče takšne organizacije čez noč na cesto. In nehajmo se slepiti! Ta ministrova poteza v bistvu pomeni prepoved kulturnega delovanja oziroma ukinitev organizacij, ki v teh kriznih časih že itak komaj živijo, a zdaj pa naj ostanejo – še kaj? Brez prostorov za delo in niti ne vejo, kam bodo dali vsa ta produkcijska sredstva in vse to, kar pač tam obstaja, to infrastrukturo. Zelo žalostno je, minister, da prav vi, minister za kulturo, eliminirate vrhunske nevladne organizacije, ki jih priznava vsa Evropa in ves svet, ampak vi pa ne. Ti najemniki na Metelkovi 6, oprostite, niso katerikoli najemniki. To je naslov, kjer ustvarja producent drugega najbolj gledanega filma o samostojni Sloveniji, kjer deluje zavod, ki je koproduciral gledališko predstavo, nagrajeno z veliko Borštnikovo nagrado, tu je inštitut, ki se je zavzel in rešil status več kot 10 tisoč izbrisanim, ampak to je tisto, kar vas najbolj moti in verjetno zaradi tega bodo vsi ostali nastradali. Tu je ustanova, ki podpisa nadarjene mlade glasbenike, ki so danes svetovno priznani glasbeni mojstri, društvo, ki na leto priredi 650 dogodkov za otroke in odrasle ter nanje privabi 35 tisoč obiskovalcev, tu so ustvarjalci mednarodnega filmskega festivala Kino otok, ki je pritegnil že več kot 50 tisoč gledalcev. Tu sta društvi, zaslužni za profesionalizacijo sodobnega plesa v Sloveniji in v katerih so ustvarjali mednarodno priznani koreografi in tudi nagrajenci Prešernovega sklada, kot sta Iztok Kovač in Mateja Rebolj. Tu ima atelje svetovno priznana skupina vizualnih umetnikov IRWIN iz gibanja Neue Slovenische Kunst, ki razstavlja med drugim tudi v newyorški Momi in v londonski Tate Modern in povsod po svetu. Tu ustvarjajo Leibach, ki so prodali več kot milijon albumov in nastopili na več tisoč koncertih po celem svetu, spoštovani minister, od severne Amerike do Severne Koreje. Tu ustvarjajo nevladne organizacije in ustvarjalci, na katere je država bila in bi morala biti še naprej upravičeno ponosna. A tako ponosna je bila do sedaj, dokler niste prišli vi, da se jih je za njihovo delo nagrajevalo s priznanji in ste se z njihovimi dosežki hvalili, ko je treba domovino predstavljati v tujini. In prav je tako. Bilo je tako do sedaj. Tu navsezadnje deluje tudi založba Škuc, katere avtorice in avtorji smo prejemniki ali nominiranci najvišjih državnih literarnih priznanj. Skratka v 25-ih letih, spoštovani minister, delovanja Metelkove so se tukaj sproducirale, kot sem vam naštela, vrhunske kulturne in umetniške stvaritve.

res tako mačehovsko obnašate in tako igračkate, tako vam je vseeno. Briga vas, samo naj grejo – a ne? In to so ta dejstva, spoštovani, naj vaši SDS tviteraški sobojevniki še tako blatijo Metelkovce, pa naj poslanci na vsaki seji govorijo, kaj so ti ljudje sploh naredili, in zanikajo vrednost, ki je enormna. Tako glejte, minister, mene je presenetilo. Danes sem dobila na mizo to, kar je tudi Luka Mesec že omenil, saj sem njemu navsezadnje pokazala ta intervju, da ste v intervjuju z Majo Smrekar dejansko pokazali, da imate izjemno znanje, izjemno kapaciteto. Ampak ne razumem, kako je možno, da po eni strani, za razliko od Alenke Jeraj, kolegice, ki je prej pljuvala po tej isti Maji Smrekar, tako odlično razumete umetniški opus te svetovno priznane umetnice, pa ste se raje odločili za neko politikantstvo in za pokornost agendi SDS. Tega ne razumem, ker pri tem intervjuju ste res pokazali in znanje in kapaciteto in svetovljanstvo, o katerem danes nekateri govorijo, ampak po delu kot minister pa tega na žalost ne kažete, ste se pa odrekli dobesedno lastni kapaciteti. To je tisto, kar je žalostno, da svoj potencial zavestno usmerjate k napačnim ciljem, in to je tisto žalostno in to je tisto, kar dela veliko škodo ta trenutek kulturnim delavkam, kulturnim delavcem, kulturi v celoti v Republiki Sloveniji, če boste nadaljevali v tej smeri seveda.

Hvala za besedo, predsednik. Rad bi opozoril na eno zadevo, ki me je zelo zmotila, in bi prosil, da se ne upoštevajo oziroma da se upoštevajo merila za vse enako. Pred vami je vodila sejo podpredsednica Tina Heferle in je ustavila razpravljavko Matejo Udovč, ki je govorila o primerih dobre prakse z ministrstvom. Mislim, da je bilo to zelo na mestu in zelo v redu razprava, ni bilo samo pljuvanje in grajanje in nekaj takšnega. Zdaj pa sem poslušal v tej razpravi poslanke Sukičeve v 3. minuti Valicon raziskave, v 5. minuti Nacionalna tiskovna agencija, v 6. minuti Gorenak, v 8. Načrt za odpornost in okrevanje, v 12. križarska vojna, v 15. preimer Janez Janša, v 17. izbrisani, pa na koncu še intervju Smrekarjeve in Jerajeve. Vseh teh vsebin pa v interpelaciji nisem zasledil in niso predmet interpelacije. Samo toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi! Vsak od predsednikov in podpredsednikov ima nekoliko svoj način vodenja. Moram reči, da spadam med tiste bolj liberalne, ne bom vam posegal v besedo, v kolikor se boste držali nekega kulturnega diskurza.

da se razčistijo. Meni zdaj očitate, da je moj prijatelj strankarski ali kaj, gospod Ernecl. Torej, ne vem, kako naj povem. Nimam Twitterja, nimam Facebooka, za mano sedi moja šefinja kabineta, ki vam lahko potrdi, da se na tehniko sploh ne spoznam. Tudi, če mi telefon crkne, težko najdem kaj in tako naprej. Res, nimam zveze s temi ljudmi in tudi ga nikoli nisem videl v življenju.

Upam, ker tega ne sme biti. Zdaj pa ne vem, kaj naj rečem: gospod Ernecl, distanciram se od vas. A je v redu? Ne vem, kako naj to naredim. Nimam nič s tem, ne poznam ga, sploh ne vem nič o tem in se tudi ne sprenevedam. Za božjo voljo! Zdaj pa dobro, kaj je z Metelkovo? Prvič, poglejte, kaj je bilo manj za nevladne organizacije v letu 2020, ko smo prevzeli to oblast. Torej, kaj je bilo kaj narobe? Ste dobili kakšen cent manj? Mislim, da so dobili vsi več, ker so dobili še iz PKP-jev zraven kaj denarja, drugega ni bilo nič. Glede lokacije. Mislim, Mislim, da delajo res te nevladne organizacije, katere ste hvalili in jih predstavljali z veličastnimi njihovimi uspehi, v kar ne dvomim in tudi ne bom razpravljal o tem, ker se mi zdi nepotrebno. Ta Ta lokacija, če pogledate to arhitekturno ureditev, je res idealna za to muzejsko četrt, no. Tako je. Ne more biti boljše. To je perfektna stvar in se lahko res imenitno zaključi ta prostor in to je konec koncev ugotovil že gospod Poznič, to je že ugotovil gospod, ne vem kateri je bil še minister prej, naredili so se načrti, bili so vsi načrti narejeni in tako naprej. Jaz to izvajam z veliko željo, da se to tudi uresniči, in bom skušal narediti vse, da pride do te uresničitve. Z nevladnimi organizacijami, ki so tam. Torej, mene zanima, ali smo za to, da se držimo zakonov. Po zakonu nekateri tam sploh ne smejo biti, vsaj tri ali štiri organizacije, mimogrede. Ampak, recimo, mi smo jim dali odpovedni rok in peljali jih bomo naprej.

1930, očitali, da hočejo imeti spomeničarske, ne vem kaj, privilegije. Jaz ne vem. Zahvaljujem se, častim vse tiste, ki so veliko pripomogli k nastanku nove države, ne dvomim, da tudi nevladne organizacije, ne dvomim, da tudi marsikateri posameznik izmed teh. Tudi jaz jih nekaj poznam in vem, ampak seveda to zdaj ne pomeni, da morajo nekje biti pa zaradi teh zaslug na enem mestu in zasedati nek prostor, ki so ga vendarle dobili tako ali drugače. obadva veva različne lege geneze tega, ampak da poenostavim, ker so tam bili vendarle v nekem najemu in država ima pravico odpovedati najemno razmerje in skušati urediti po njenem razmisleku, da bo najbolje – evo, zdaj smo pa tam – za slovensko kulturo. Namreč mislim, da delam v celotnem slovenskem prostoru za slovensko kulturo. In še enkrat, seveda verjamem da so določeni krogi, ki se ne strinjajo s tem, ampak ne govoriti o tem, da cela Slovenija to počne. Mene podpira tudi celo vrsto ljudi, kulturnikov, intelektualcev, kako bi Tudi v javnih zavodih marsikdo, upam, da tudi med nevladniki ali svobodnimi umetniki, mislim si tako in tukaj tudi črpam to legitimiteto. To legitimiteto črpam pa tudi iz prostora, torej z vladne pozicije, ta državni zbor me je potrdil na to mesto, da kulturo predstavljam in zastopam interese, kot si jih je zadala ta koalicija in seveda tudi politična opcija, kateri pripadam. Je demokratična, ni nič z njo narobe in uresničuje določene načrte, vidike, ki so po mojem mnenju pravilni in nikomur ne škodujejo, ampak prinašajo celotni slovenski kulturi samo dobro. dobro. Mislim, da ta dialog smo skušali vzpostaviti, vabili smo vse na razgovore, obvestili smo vse te in jih prosimo seveda, da ta prostor zapustijo. Obrnili smo se tudi na okoliške občine, iskali prostor, bomo še iskali prostore, vendar naj tudi sami pokažejo kakšno iniciativo. Saj za božjo voljo vendarle ni potrebno, da en celo življenje ima pisarne v enem in istem prostoru. Glede umetniških praks, ki so pred nami in katere opazujemo in se veselimo ali smo razočarani nad njimi in tako naprej, teh je cela pahljača, cela vrsta. So nekatere zelo kvalitetne, nekatere manj verjetno, ampak dobro, to so subjektivne ocene, in te umetniške prakse segajo od neke tradicionalne, klasične podobe do moderne in sodobne, ki je tudi izzivalna lahko in tudi provokativna.

manj pomembno. Mislim pa, da smo vsi za to, da se držimo zakonov, pravnih uzusov in vseh tistih stvari, ki iz tega izhajajo. Glede na to je treba tudi organizirati družbo in delovati v njej. Upam, da bodo te nevladne organizacije razumele to, da bodo skušale iti nasproti, tako kot bomo skušali iti mi njim nasproti in fino bi bilo, če bi čim prej prišlo do realizacije, da se ta

vam je dal poslanec Rajić izjemno dobro idejo, ki je sam arhitekt, in ta ideja je – in to bi se meni zdela ta prava stvar, tudi meni se nič ne zdi narobe, če bi delno bil tam nek muzej ampak stavba bi lahko bila narejena tako, da bi bile še vedno te nevladne organizacije notri in delno muzej in to bi bil prav tisti most med Metelkova mesto, se pravi urbanim skvotom, in med muzejskim karejem, kot mu pravite vi. Recimo, to je ena izmed idej, ki bi se jo mirno lahko premislilo in tudi realiziralo, če bi le bila volja. Vi in jaz dobro veva, da to, da vržete toliko tako dobrih organizacij, pač izselite, in da to pomeni lahko za marsikatero od njih tudi uničenje, ker nimajo vem, kaj pomeni biti sploh pri takih pogojih in to sredi epidemije. Lepo vas prosim, kam naj grejo? Poleg tega ali ni smiselno, da se neko središče ustvari, da je to skupek neke take produkcije, ki vre, ali boste zdaj atomizirali tole in bo vsak na svojem mestnem koncu nekaj delal in ne delal. Recimo, povejte vi meni, kam naj, recimo, Škuc izseli svojo knjižnico. Kam naj jo izseli? Tam notri je stotine in stotine, mislim ne vem točno, zelo dosti knjig. Kam naj te knjige spravijo, če bodo morali leteti ven? Kam? Ali v klet? jih plesen razžira? Ali ni škoda? Ali ni to res velika škoda? Ali veste, koliko ene intelektualne vrednosti je tam notri? To morate vi vedeti vsaj tako dobro kot jaz. kot jaz. Tu se enormna škoda dela minister. Glejte, vi ste minister, ki bi moral braniti, ne glede na to, ali so vam malo bolj všeč eni ali vam niso. Vi bi moral braniti vse te produkcijske sile v državi. Zdaj ste rekli, tam notri so trije, štirje, ki niso kulturniki. Glejte, mi se pogovarjamo, tam notri je večina kulturno-umetniških organizacij, ki se ukvarjajo s kulturo, z umetnostjo oziroma s humanističnimi vsebinami, tako da ne moremo zdaj tako.

v kateri fazi, jaz se premalo spoznam, vsekakor je vse izrisano za prirodoslovni muzej. Mislim, da je to človek delal v času ministra, ki je spadal v vašo stranko, mislim iz leta 2018, že 2017. Na pamet zdaj govorim. Mirno jih lahko pokažemo in dostavimo, ja. To ni noben problem, ampak problem je, da to, kar je gospa poslanka rekla. Vi zdaj hočete prikazati, da je to en naraven korpus, kot da ne more biti deset društev na deset različnih mestih, recimo, pa ni nujno, da se jih tako razprši ali pa, da se najde neke prostore. Mislim, da se lahko najdejo in da je treba pokazati dobro voljo in temu slediti. Vsi, ki poznamo v Ljubljani ta kvart in ta prostor, vemo, da je dejansko konfiguracija že tako naravno postavljena, torej teh kasarn bivših, da kliče dejansko res po nekem zaključenem … In tam so muzeji in tako naprej. Saj to boljše poznate kot jaz, ni problem.

daleč, ampak skušali smo poiskati. Mislim, da lahko tudi v kakšnem drugem kraju, kakšno društvo ima, za božjo voljo. Moji uslužbenci se vozijo 120 km v službo, ne vem, zakaj se ne bi eden vozil iz Tabora v Šentvid.

imenu. Slišali smo v teh osmih urah pa nekaj pravzaprav že ogromno, ogromno besed. Vendar se moram vrniti na začetek, minister, ko ste začeli svoj zagovor z besedami, da je raven dialoga opozicije nizek, da ta interpelacija pomeni grob napad na demokracijo. To je bil vaš citat. Upam, da ste se malce zmotili, ker to je namreč zvenelo kot ena neslana šala. Zakaj naloga opozicije, spoštovani gospod minister, je točno to, da opozarja na stvari, ki niso v redu, še posebej takrat, ko se že leto dni dogaja napad na kulturo in na neodvisne medije. Ne bom tukaj govorila o filmu, ne bom govorila o nevladnikih, tudi o zamenjavah z nekompetentnimi kadri v javnih zavodih ne bom govorila, bi pa rada kljub temu nekaj rekla o ravni dialoga, o katerem govorite.

kakšen Twitter profil nekaterih poslancev SDS, tisti uradni Twitter profil. Recimo, mogoče kak Twitter profil kakšne koprive ali pa kakšnega drugega plevela, tudi kakšnih trolov. Dajte si to pogledati. Res vam to priporočam, pa boste videli nivo. Jaz sem vsak dan deležna blatenja, in to nizkotnega blatenja in diskreditacij, da vam ne začnem naštevati, kaj vse danes že o meni pišejo ti vaši, ki imajo nivo, ker mi v opoziciji ga nimamo. To ste vi rekli. Jaz sama niti v sanjah, niti v sanjah ne želim biti enaka tem poslancem, ki to pisarijo, in ne želim takšnega nivoja nikoli in nikdar in nikjer in jim ne želim biti enaka, da razčistimo to o nivojih. Očitate nam tudi prazno govoričenje, prazne besede brez argumentov. Čisto čisto vse, kar smo vam danes tukaj očitali, je tudi podkrepljeno z argumenti. To, da vi tega ne vidite, jaz lahko komentiram samo z besedami, da vi očitno živite v nekem vzporednem svetu. Pa niste edini minister, tudi ministrica Kustec in tudi minister Cigler Kralj sta govorila isto. Vi očitno na tej vladi živite v nekem vzporednem svetu, v katerem pač mi v opoziciji nismo. Jaz vam predlagam, da preidite iz tega v realni svet, pridite pridite tudi iz sveta vaših trobil v realni svet. Vprašajte ljudi na ulici, pa boste videli, ali pa recimo ukinite policijsko uro, pa boste videli in občutili, kaj si ljudje mislijo in o kakšnem nivoju govorijo. To je samo toliko za uvod, ker so me te vaše besede precej presenetile, ker vem, da ste zelo inteligenten gospod, vendar se pač delate, da ne razumete.

ker mora razumeti potrebe družbe, etične norme, mora razumeti, da mora peljati dialog in mora razumeti tudi odprte prostore kulture. Razumeti pa tudi mora, da mora omogočiti sobivanje vseh kulturnic in kulturnikov različnih ideoloških zaledij in ne povzdigovati samo enih in onemogočati tistih, ki nosijo kritično misel v naš družbeni prostor. To je osnova, ki jo mora vsak minister razumeti. Jaz vem, da vi to razumete, in vem, da tega pač ne želite. To je cela znanost in cela filozofija. Pravzaprav ni neka velika filozofija. Da pa bi se lahko tudi kritična misel slišala v 21. stoletju v Sloveniji, pa potrebujemo – kaj? Vprašanje za Kvizkota. Zato potrebujemo neodvisen, neideološki medijski prostor, ki ga vi vztrajno uničujete že celo leto. In to je tisto, kar vam mi očitamo v tej interpelaciji, v eni izmed točk te interpelacije. Očitamo vam, da obračunavate z neposlušnimi mediji, da politično kadrujete z namenom vzpostavitve nadzora nad javnimi mediji, da diskreditirate novinarsko delo ter stopnjujete politični pritisk na neodvisne medije do točke njihovega zloma. In to je cilj. Zelo preprosto. Vsi, ki so to želeli videti, so to že zdavnaj spregledali. Kako in kdaj se je pa to začelo? Začelo se je pravzaprav z aprilsko vladno sejo, natančno 16. 4., ko se je začel obračun z RTV. Vlada je takrat s sklepom razrešila tri člane nadzornega sveta RTV Slovenije ter za preostanek mandata imenovala poslušne izvrševalce vladne SDS politične volje. Pika. Na ta način si je vlada dovolila poseči v sestavo nadzornega sveta, pa pravzaprav te pristojnosti sploh ni imela. Ker je šlo za nezakonit poseg oblasti, je o tem potem Vrhovno sodišče reklo, da to ni najboljše in je izdalo začasno odredbo. In potem, na vašo žalost, so morali stari nadzorniki nazaj priti. Minister Simoniti je tako svojo energijo in čas namesto področjem, ki dejansko potrebujejo pomoč kulturnega ministra, raje usmeril v zanj pomembnejše področje kulture, to je uničevanje RTV in pa tudi STA. Pa na to še pridem. Z novelo Zakona o RTV Slovenija, bi vlada in s tem seveda tudi minister Simoniti finančno uničila Javni zavod RTV Slovenija, denar, zbran z RTV prispevkom, pa bi delila tudi tudi Slovenski tiskovni agenciji 3 %, kar bi nadomestilo financiranje iz proračuna, ki je trenutno zaustavljeno, kot vemo, 5 % pa bi dala tudi drugim medijem.

ste razpisali 5-dnevno javno razpravo. Ker se je potem, mislim da Jurij Lep v Desusu zbudil in to zadevo kot takrat vladni poslanec zelo obsodil, ste to umaknili in rekli, »okej, potem pa bo 2 meseca, pa dajte se o tem poleti vi malce meniti«. Kaj bi se zgodilo s temi vašimi spremembami? Ja, prizadela bi se kakovost dela RTV, povzročila bi se tudi kadrovska slabitev ter postopno finančno uničenje RTV. Javni zavod bi se dodatno finančno izčrpal tudi z izločitvijo dejavnosti oddajnikov in zvez iz sistema RTV. To so ti vaši posegi, o katerih v opoziciji pravimo, da niso okej in da z njimi uničujete medijsko krajino. Z namenom seveda. Potem pa ste se odločili, da je treba uničiti STA. Celo leto že spremljamo to sago okrog STA, ki je v tem trenutku še zmeraj, hvala bogu, steber kakovostnega in nepristranskega poročanja. Kako se je pa tam začelo? Tam se je pa začelo s tistim znamenitim tvitom. Koga ali kaj? Ja, koga? Predsednika Vlade! Da je STA nacionalna sramota, kjer je šlo predvsem za politično motivirano ustrahovanje in discipliniranje, omejevanje svobode novinarskega dela in uredniške politike ter poskuse vmešavanja v avtonomijo in uredniško neodvisnost javnega medija. Vmes so bile še, saj veste, vse tiste basni in vse te stvari, ki se vsakodnevno več kot pet ur na dan dogajajo na Twitterju. Predsednik Vlade ima čas v res težkih epidemioloških časih v Sloveniji pet ur na dan od svojega delovnega časa preživeti na Twitterju. Saj to človek niti verjeti ne bi mogel, ampak ja, »tak mamo«, rečemo v Mariboru. V predlogu novele Zakona o STA je minister za kulturo predlagal nov način imenovanja nadzornikov, štiri od petih bi namreč neposredno imenovala vlada, ob tem bi nadzorni svet dobil še novo pristojnost, da bi lahko predčasno razrešil direktorja. Ja, kaj pa je potem to drugega kot vmešavanje v neodvisne medije? Kaj je pa potem to drugega? A vaša strašna skrb za neodvisnost medija? Seveda ne. Kaj ste pa potem naredili? imenovali ste nekega gospoda, piše se Radovan Cerjak, kot petega manjkajočega nadzornika. Takrat smo v opoziciji in predvsem v LMŠ zelo ostro nasprotovali temu. Pa veste zakaj? Saj mi načeloma proti temu gospodu nič nimamo, jaz ga niti v življenju še nisem videla, niti me ne zanima gospod. Ampak s tem ste začeli rušiti osnovne postulate, ki v tej državi veljajo. To pa so, da mora človek, če ga imenujete na neko funkcijo, za začetek vsaj izpolnjevati razpisne pogoje. pogoje. Neke delovne in vodstvene izkušnje mora imeti. Vi ste nove standarde uvedli − da tega ne potrebuje. Ker pri vas je samo en standard, standard, da je vaš, da kima in da dela po navodilu. To je edino merilo. Vsi ostali Vsi ostali pogoji, kot so kompetence, kot so vodstvene izkušnje, kot to, da je strokoven na nekem področju, to vas sploh ne zanima, ker je pomemben samo en pogoj – da je vaš. Konec. Konec. Očitno pomanjkanje strokovnosti se je pokazalo tudi v tem, da gospod še tega pravzaprav nikoli ni počel. Nekaj se je celo špekuliralo o tem, kdaj je naredil tisti izpit ali izobraževanje za nadzornike, pa se v to ne bom spuščala. Definitvno pa je gospod v konfliktu interesov, ker sodeluje tudi z eno izmed vaših

je. Da o tem, da ne izpolnjuje teh formalnih pogojev, niti ne govorim. Da o etičnih merilih in ravni komunikacije, dialoga, spoštovanju človekovega dostojanstva, ki ga ta gospod kaže na vseh svojih profilih, tistih uradnih, kaj šele na tistih skritih piše, niti ne govorim. In to je vaš nivo in vaši novi standardi. Vaši nameni, spoštovani gospod minister, so za medijski prostor pogubni − upravljavska in kadrovska podreditev medijev, ki vodita do objavljanja vladnemu početju ki vodita do objavljanja vladnemu početju naklonjenih mnenj, vse nesprejemljivo pa ostane zamolčano. To so so te spremembe, ki ste jih vi kot minister predlagali. Moram priznati, da se v stranki LMŠ bojimo teh vaših napovedanih tako imenovanih celovitih sprememb, za katerimi se dostikrat skrivate. Namreč to so spremembe na slabše, ker gredo na škodo javne službe, ker gredo na škodo novinarske neodvisnosti, ker gredo na škodo uredniške avtonomije, in tega se pravzaprav zelo zelo bojimo. Enoumje je pravzaprav tisto, ki ga hočete in čemur vi trasirate pot. Po vzoru Madžarske. Vemo, kaj je tamkajšnji režim tam storil s tiskovno agencijo. Najprej so jo prevzeli kadrovsko, da so tisti zvesti, ta pravi kadri prilagodili vsebino, ostalo je samo tisto, kar je ostalo vladi naklonjeno, in tisto, kar je bilo prikrojeno. Nato so novice začeli ponujati domala brezplačno vsem. Bojim se, da je to tudi vaš cilj. Žal. In kaj je to potem drugega kot enoumje? Nič, ker je to enoumje, ki si ga v 21. stoletju v Sloveniji v stranki LMŠ ne želimo. Zelo preprosto. STA seveda bije boj že celo leto. Vsi tisti pozivi, vse sklicane seje, vsi dopisi, vse to, kar smo zahtevali, kar smo pisarili v opoziciji, je bilo enako ničli. Nič. Efekt enak nič. Približno tako kot pri vseh predlogih, ki smo jih dali v protikoronske zakone in ste jih upoštevali ravno tako nič. Tako približno to izgleda. In potem paradoksalno dobimo vsake toliko časa povabilo k sodelovanju, ker res je treba sodelovati v Sloveniji, ker moramo premagati epidemijo. Ja, seveda jo moramo, samo sodelovati z nekom, ki ne želi sodelovati, to pa je težko oziroma boste vi razložili, kako to gre! Potem se je zgodil, hvala bogu, tisti sedmi protikoronski zakon, kjer se je jasno zapisalo, da se mora STA financirati ne glede na to, ali ima ali nima pogodbo podpisano. In kje smo danes? Preberemo lahko na spletni strani STA, da je danes 25. dan, ko so brez plačila za javno službo, ki jo opravljajo. Potem se zgodi znamenita seja Vlade Republike Slovenije 18. marca 2021, kjer ste direktorja Veselinoviča pozvali k odstopu.

To je pravzaprav grozljivo spoznanje. Spoštovani gospod minister, vi ste tiho. Vi ste še kar tiho. Nič. Nič ne slišimo od vas. Nič ne slišimo od vas, ko nek Urbanija, direktor Ukoma trdi vse to, kar trdi, ko se arogantno in cinično obnaša tudi tukaj do poslancev. In vi ste kar tiho. Nič ne storite. Da je zadeva še bolj grozna, na tej taisti seji vlade ministri pozovete na STA še policijo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Spoštovani gospod minister, to je nekaj, kar je, kar se tiče stranke LMŠ, popolnoma nesprejemljivo. Kršite lastne zakone, ki jih sprejemate. Pa že zato bi morali oditi, sveta Marija, ne samo vi, cela vlada! Ampak ne, še dalje arogantno in cinično tvitate, pa ne vi, ker Twitterja nimate, ampak vsi ostali, in se delate norca iz medijev, ki želijo biti neodvisni, ki želijo biti svobodni in ki želijo objektivno poročati. To počnete še dalje. Jaz se resno sprašujem, kam drvi ta država v 21. stoletju. Ker ste zgodovinar in ker sem vam že na hearingu povedala, da sem vaše, Turki so v deželi, že prebrala, z velikim veseljem, vem, da veste, da v zgodovini zato obstaja izraz, ki si ga v stranki LMŠ ne želimo v Sloveniji, res ne, še posebej ne zato, ker frustracije nekega gospoda pač ne moremo plačevati vsi v tej Sloveniji. Pa bom tukaj pri uničevanju STA in RTV nehala, da bodo še lahko moji kolegi kaj povedali. Hvala lepa.

Pa pojdimo najprej k temu, o čemer smo največ poslušali, o STA, čeprav minister Simoniti nima prav nič s STA, razen da je Zakon o STA v njegovi domeni. Kako pa se STA Kako pa se STA financira, pa je stvar Vlade in stvar druge diskusije. Toda veliko je bilo povedano o tem, zato bi želela reči nekaj o tem. o tem. Zakaj ustanovitelj, država, ustanovi javno agencijo za pridobivanje novic in na ta način uzurpira davkoplačevalska sredstva, ko bi lahko recimo vse te iste novice pridobil od neke zasebne komercialne firme, morda še z manj napora? Najbrž zato ker gre za zanesljivost. Zasebna firma lahko tudi usahne, zanesljivost dotoka novic je takrat vprašljiva, zato je najbolje, da ima država svojo javno agencijo agencijo in zato troši davkoplačevalski denar. Zakaj ji dovoli tržno dejavnost? Zakaj javnemu zavodu, javni agenciji ustanovitelj, država ali lokalna skupnost, dovoli tržno dejavnost? Ne zato, da bi nekdo delal dobiček pa si delil denar, ampak da bi s tržnim deležem zmanjšal delež javnih sredstev in prihranil pri davkoplačevalskih sredstvih in jih namesto tja, usmeril morda v gradnjo kakšnega doma za starejše ali pa študentskega doma. Zato je tržna dejavnost dobrodošla tudi v javnem zavodu in javni agenciji. Prav zato pa mora Vlada vedeti za obseg in vsebino tržne dejavnosti, ne more pa neka nadutost direktorja to preprečiti. Tudi ni ravno prav, da se govori, da gre za nekega Urbanijo. To gre za gospoda Urbanijo, ki je direktor vladnega Urada za komuniciranje, ki je pooblaščen za sklepanje pogodbe s STA. Jaz mislim, da bi bila zadeva takoj rešena, če bi gospod Veselinovič samo pokazal svoje izkaze, torej bilance in vsebine Vladi oziroma njenemu pooblaščencu. Neutemeljen očitek v interpelaciji je,

Samozaposleni so bili deležni v letu 2018 8,7 milijona sredstev, 2019 9,14 milijona sredstev, bila sta ministra Prešiček in Poznič, leta 2020 pa 10,2 milijona evra. Torej je evrov. Poleg tega je bilo za samo kulturo v času ministra Prešička 162 milijonov, v času ministra Pozniča 172 milijonov, v času ministra Simonitija pa 238 milijonov. Torej 80 milijonov več kot na začetku na začetku Šarčeve vlade. Torej ta očitek je popolnoma neutemeljen. Neutemeljen je tudi očitek nasilje nad slovenskim jezikom. To ne drži. Minister se spoštljivo obnaša do vseh vsebin slovenskega jezika, prav tako uporablja sam zborni jezik. Če je kdo nespoštljiv, potem so podlage torej Filozofske fakultete, kjer so pripravili smernice za uradovalni jezik, kjer se nagovarja, ne državljanke in državljane, ampak državljani\_ ke. Jaz seveda sem bolj vesela, če nas naslavljate s poslanke, ne pa samo − podčrtaj ke, ke, ke, ke. Samo še dajte besedo v ednino, in to v četrti sklon, pa boste videli, kaj dobite. Četrtič, selitev z Metelkove. Tukaj ni dialoga, ste rekli. Ne drži. Sama sem bila priča Odboru za kulturo, kjer smo sprejeli sklep in minister se je globoko strinjal in izkazal voljo, da pomaga najti nadomestne prostore za nevladne organizacije, ki se naj bi selile z Metelkove. Minister je pripravljen poiskati in iskati skupaj z njimi prostore in mislim, da to tudi počne. Jaz mislim, da prostori, ki so za tako imenovanim prostori, ki so za tako imenovanim muzejem Celica na Metelkovi, res niso primerni za nevladne organizacije. Tisti prostori, če se sprehodite po tem območju, so umazani in res strašljivi. To je grdo območje. Nevladne organizacije si ne zaslužijo, da bi bile tam. Jaz mislim, da se bo, ko bodo to enkrat počistili, pokazalo nekaj, kot je bilo v Rogu, za kar tudi obtožujejo ministra. Ministra nima nič s praznjenjem Roga. Izpraznil ga je ljubljanski župan Janković in nad tem smo Ljubljančanke in Ljubljančani ploskali, ko smo videli tisto, kar je bilo notri. Vse, kar bo tam namesto tega, kar je bilo, bo veliko bolje. Upam, da bodo nevladne organizacije našle tudi boljše prostore, kot so tam zadaj za Celico. Sukič, da so največji prejemniki sredstev nevladne organizacije, kot je primeroma Zavod svetega Stanislava, je pa seveda gromozansko. Morate vedeti, da so vse zasebne šole tretirane kot nevladne organizacije. In tisto, kar vidite, so plače učiteljev. Plače učiteljev, ki učijo naše dijake in učence. Zato je pač taka metodologija. In to je eno izmed zavajanj. Jaz se veselim, da je naš minister zopet minister Simoniti, kajti dokazal je, da je operativen. Spomnim se še dobro obnove Opere in upam, da se bo dejansko tudi zgodila obnova Drame. Jaz sem bila dolgoletna prejemnica abonmaja v Drami, sem kupovala ta abonma, sedaj ga ne morem več, ker je Drama dobesedno nemogoča, da bi človek tam sedel, boli ga vrat, boli ga križ, o umazanih stenah niti ne govorim. Pa vendarle je bila kriza 2013–2014 premagana in od 2015 dalje bi se lahko kaj dalo v Dramo, pa se ni. Silna malomarnost. Ob vsem tem ugotavljam, da gre pravzaprav za kulturni boj. Zgodovinski spomin seže v leto 2012, ko se je popolnoma isti diskurz vršil nad Žigo Turkom, takratnim ministrom, kar je že predlagal gospod Möderndorfer, da bi se to združilo, pa je bilo združeno, pa je šlo spet nazaj na posamična ministrstva. Žiga Turk je bil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V času ko so vsem ministrstvom in vsem področjem vzeli denar, je Žiga Turk kulturi dodal denar. Ne glede na to je bil opljuvan in umazan, kot se sedaj dogaja z ministrom Simonitijem. Gre preprosto, če mene vprašate, za kulturni boj. Za kulturni boj, ki se dogaja ves čas. Kulturni boj, ki ga je že napovedal gospod nekdanji komunist, sedaj že pokojni, bog mu daj mir in pokoj, gospod Dolanc, veliki gobar, ki je rekel: »Da se ve, na oblasti smo mi, komunisti. Če ne bi bili mi, bi bil kdo drug. Ker pa to seveda ne bo, bomo mi ostali vedno na oblasti.« In beseda, ki jih kukavičje polaga v usta gospa Divjak Mirnik, pomembno je da je vaš, držijo ravno za naslednike komunistične partije. Jaz upam, da je tukaj čim manj takih. Minister, odgovorili ste na vse očitke. Odgovorili ste v svojem odgovoru. Vaš odgovor je dokaz, da ne samo dobro uporabljate, ampak odlično uporabljate ne samo slovenščino, ampak tudi logično mišljenje ter argumente. Upam, da bo vaš odgovor kdaj objavljen v knjigi, ki jo bomo vsi kupovali, in sem prepričana, da bo bestseler. Hvala.

je sicer legitimno orodje opozicije. Je pa danes ta interpelacija tretja po vrsti v nizu interpelacij nič drugega kot zapravljanje časa. Jaz sem to že večkrat povedal. V nekaj dneh, v enem tednu tri interpelacije, 18 ur zapravljenega časa danes, kot da ne bi imeli kaj drugega bolj pametnega početi v tem hramu demokracije. Danes zapravljamo in krademo čas stvarem, ki bi jih bilo bistveno bolj pomembno rešiti. Jaz enostavno razumem, za kaj gre, razumem opozicijo, da mora nahraniti svoje volivce, ker jim ni uspelo z nekonstruktivno brezupnico vreči te vlade, da vlagate interpelacije. V opoziciji se prav tako ukvarjate s sklicevanjem novinarskih konferenc glede interpelacije ministra za kulturo, ampak tudi tam ni posluha. Pride samo ena televizijska hiša, in to tista televizija, ki ste jo v opoziciji najbolj popljuvali in ki po vaših besedah sploh ni medij. Zato imamo danes tako dolgo interpelacijo, samo zato, da bo danes in jutri v tem hramu demokracije ropotalo več kot 18 ur skupaj. Kaj bodo imeli od tega državljani, kaj bodo imeli od tega kulturniki, se sprašujem. Sigurno bodo imeli več od tega, kar bom zdaj povedal. Ministru za kulturo očitajo, da je teptal kulturo, ki je tako ali tako že na kolenih, a finančne injekcije v kulturo enostavno govorijo v prid ministra. Ministrstvo je uspelo zagotoviti rekordni proračun za kulturo v zgodovini samostojne Slovenije za leto 2021. Za četrtino večji je od proračuna, ki ga je leta 2021 načrtovala prejšnja vlada. Proračun se je kljub pandemiji zvišal za 46 milijonov na 237 milijonov, kar je rekord v zgodovini samostojne države. Deležniki s področja kulture so na podlagi prizadevanj Ministrstva za kulturo v letu 2020 dodatno črpali intervencijska sredstva v višini več kot 68,5 milijona evrov. V letu 2020 je bilo izplačanih kar 83 % več kohezijskih sredstev kot v letu 2019. V okviru načrta za okrevanje in odpornost so za kulturo načrtovana dodatna nepovratna evropska sredstva v predvideni višini 87 milijonov evrov. Vršijo se intenzivna pogajanja za novo kohezijsko finančno perspektivo 2021–2027 za krepitev kulturnega sektorja. Omogočile so se programske spremembe in podaljšanje rokov za izvedbo v letu 2020 načrtovanih projektov, tudi za končanje operacij iz kohezijskih sredstev. Za 20,5 milijona evrov so se povečale investicije v javno, kulturno infrastrukturo. Za en milijon evrov so se povečala sredstva namenjena spomenikov v lasti občin in drugih pravnih in fizičnih oseb. Za en milijon evrov so se povečala sredstva za založništvo, za en milijon evrov so se povečala sredstva za filmsko dejavnost, za 1,9 milijona evrov so se povečala sredstva s področja ustvarjalnosti, kamor spadajo gledališka, glasbena, vizualna in intermedijska umetnost. Za 1,4 milijona evrov so se povečala sredstva za samozaposlene, ki vključujejo plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih, delovne štipendije samozaposlenih ter boleznine. Za pol milijona evrov so se povečala sredstva za nakup knjižničnega gradiva. V proračunih 2021 in 2022 je minister uspel uveljaviti izvajanje zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi, ki bo v omenjenih letih kulturnemu sektorju zagotovil še dodatnih 22,25 milijona evrov. Vem, da bodo kulturniki veliko več imeli od rekordnega proračuna za leto 2021 in za leto 2022, ki ga je izpogajal dr. Vasko Simoniti. Če je minister Dejan Prešiček izpogajal 162 milijonov evrov, minister Zoran Poznič 172,8 milijona, je aktualni minister izpogajal 237,9 milijona evrov. Se pravi, da so v vladi Marjana Šarca za kulturo namenili 75,9 milijona evrov manj denarja. Se pravi, vlada Marjana Šarca je strokovnjak za manj denarja za kulturo, več vloženih interpelacij. V opoziciji kar tekmujete, kdo bo vložil več interpelacij. Stranka LMŠ je opozicijska stranka šele dobro leto, pa ste kot nosilci vložili že tri interpelacije. Sodelovali ste še pri dveh, povrh pa še pri predlogu konstruktivne nezaupnice ter zdaj napovedujejo še ustavno obtožbo predsednika vlade. vlade. LMŠ glede na to, koliko časa je v politiki, postaja najbolj agresivna politična stranka v slovenski demokratični zgodovini. Pet vloženih interpelacij v prvem letu vlade je izenačitev rekorda iz mandata 2013–2014, ko je vlado vodila Alenka Bratušek. Alenka Bratušek. Če pa k temu dodamo še predlog konstruktivne nezaupnice in zdaj napovedane še ustavne obtožbe predsednika vlade, se na vrh aktualna leva opozicija znajde sama. Očitno je opozicija v zadregi, saj vlaga interpelacije kar po tekočem traku, ne glede na to, ali so upravičene ali ne. Ker je vse več interpelacij, predstavljene so vse nepravilnosti s strani opozicije, ob takem številu postanejo kontra produktivne, izgubijo nekako svoj In to škodi vsem pobudnikom interpelacij. Prepričan sem, da bo naslednja interpelacija popolna brca v temo. Namesto da bi z interpelacijami opozicija rastla, se vedno bolj pogreza v blato, vedno bolj se kaže njena nesposobnost. Vedno bolj postaja neka Tanja Fajon. Ona govori in govori in nikoli nič ne pove. In podobno je tudi z interpelacijami. Jaz na nek način nisem odvetnik ministra, se zavedam, kdor dela tudi greši, bi pa rad predstavil tudi drugo stran, ni vse tako, kot izgleda na prvi pogled. Tudi v preteklosti so bile težave, s katerimi so se soočali kulturniki in pa ustvarjalci. Verjetno vsi poznate filmskega režiserja Mitja Okorna, znanega po prvencu Tu pa tam in izredno uspešni romantični komediji, sicer poljske produkcije, Pisma Svetemu Nikolaju, ki je v intervjuju za Dnevnik povedal: »Zahvaljujem se vsem, ki mi niso dali denarja, še posebej Majdi Širca, takratni kulturni ministrici.« Dodal je še, da v Sloveniji ni več nobenega denarja, poleg tega pa se v Sloveniji nikoli nič ne spremeni. Kakorkoli že, današnji interpelirani minister je zagotovil 75 milijonov evrov več denarja za kulturo. Tukaj sigurno pohvala, bi pa izpostavil še eno zadevo, s katero z ministrom ne deliva istega mnenja. Apeliram na to, da ustrezni kandidati, ki imajo kaj pokazati v svojem dosedanjem delu, da imajo ti ljudje tudi možnost nadaljevati svoje delo in da se jih tukaj tudi podpre. Ne morem mimo tega, da ne bi spregovoril o bivšem direktorju JSKD Marku Repniku, ki je z delom dokazal, da mu je kultura blizu. Kultura je nam vsem skupna, kulturna ni ne leva, ni ne desna, kultura je naša. Zato bi bil že enkrat čas, da pogledamo, kaj lahko skupaj naredimo za kulturo. In na JSKD je bil sigurno najboljša izbira Marko Repnik. O tem sem trdno prepričan. Kot dosedanji direktor je eden izmed njegovih največjih uspehov ravno pridobitev največjega pevskega festivala na svetu, ki bo v Ljubljani julija 2021 in bo največji kulturni dogodek na sploh v samostojni Sloveniji. Poleg tega pa dobro ocenjujem njegovo delo glede kadrovske in vsebinske prenove JSKD. Tukaj je še teden ljubiteljske kulture, kulturna šola in še bi lahko našteval. V štirih letih direktorjevanja je očitno pustil dober vtis, saj je že ob prvem vpisu jeseni dobil popolno nadzornega sveta, večine zaposlenih drugih institucij, med drugim tudi Zveze kulturnih društev Slovenije. Ni pa dobil podpore ministra Vaska Simonitija. Škoda, da je na nek način tako daleč to tudi prišlo. Jaz vsekakor ministra podpiram glede Metelkove 6, kjer se načrtuje gradnja prirodoslovnega muzeja. Bi bilo pa dobro premisliti, kako ukrepati, da bi denar, ki je namenjen za Metelkovo 6, čim bolj racionalno porabili. Menim, da je v zadnjih letih romalo tja preveč denarja. Dejstvo je, da so v zadnjih trinajstih letih nevladne organizacije na tem naslovu, na Metelkovi 6, počrpale kar 43,3 milijona medtem ko smo v zadnjih desetih letih, od 2009 do 2019, bistveno manj namenili za domove za starejše, za obnove in adaptacije in pa za izgradnjo študentskih domov. Prepričan sem, da bi morali tukaj spremeniti, pravzaprav je že skrajni čas, da odločilni vpliv na delitev proračunskega denarja različnim nevladnim organizacijam pridobimo davkoplačevalci. V Novi Sloveniji zagovarjamo rešitev, da se močno dvigne odstotek dohodnine, ki ga za delovanje nevladnih organizacij lahko namenjamo državljani in da se ukine večina javnih razpisov. Ukiniti je treba večino javnih razpisov. Ljudje, državljani pa naj sami določajo program in financiranje nevladnih organizacij. Zanima me oziroma imam vprašanje, kako gledate na to, spoštovani minister, da število samozaposlenih v kulturi strmo narašča. Leta 2016 je status samozaposlenega s plačanimi prispevki imelo tisoč 825 oseb, lani pa je pravico do plačanih prispevkov imelo že 2 405 oseb. To je približno milijon evrov našega denarja mesečno za prispevke kulturnikov. Poraja se vprašanje, ali so res vsi vrhunski kulturniki, kakšni so pogoji za pridobitev privilegijev in zakaj se na zadevo ne morejo prijaviti tudi samozaposleni v recimo kakšnih drugih branžah. Menim, da bi ta status moral biti rezerviran za vrhunske kulturnike. To je po mojem mnenju tudi v interesu vseh kulturnikov. Če ta status dobijo vsi, potem se to enostavno razvrednoti. Zavedam se, da Ministrstvo za kulturo tudi ne more biti neka socialna služba služba za drastično naraščajočomnožico samozaposlenih v kulturi, ker jim država zaradi izjemnih dosežkov plačuje prispevke. Te stvari bi bilo treba urediti v skladu z namenom, za katerega so bile tudi vzpostavljene. Jaz nikakor ne morem podpirati kulture, kjer se s škarjami reže slovenska zastava, kjer ženska doji psa. To zame ni nikakršna kultura. Kot Slovenec sem globoko užaljen zaradi tega; če je to kultura, smo v tej državi izgubili vse. Podpiram pa ljubiteljsko kulturo, čudovito petje domačih pevskih zborov, orkestrov, kulturno dediščino, vse, kar je naše domače. Podpiram kulturo, ki krepi slovensko narodno zavest, ponos na to, da smo Slovenci. Navsezadnje sta kultura in naš slovenski jezik ključna, da imamo danes samostojno državo. Pod prejšnjimi ministri je bilo na žalost preveč posluha za Metelkovo 6, zato vas, spoštovani minister, lepo prosim, da vi ta trend obrnete in prisluhnete tisti kulturi, ki pride v vsako družino, tisti kulturi, ki pride v vsako slovensko vas. Je pa res, da odkar je Simoniti na kulturi, je vsaj državna proslava ob kulturnem prazniku kulturna, državotvorna in povezujoča, umetniška v tistem pristnem pomenu te besede.

Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, ocenjujem, da nisem bila najbolje razumljena, ko sem utemeljevala razloge za interpelacijo, zato bi gospodu Reberšku rada razložila še enkrat. Vztrajno namreč ponavljate, predvsem vaša stranka krščanski demokrati, da so interpelacije izguba časa in ne vem, kaj še vse razlagate. Jaz vas moram spomniti, da je to osnovna naloga opozicije, da opozarja na stvari. Tudi nam očitate, da preveč delamo, ker vi zdaj morate pač tu sedeti toliko časa. Če ne bi bilo v tem primeru uničevanja medijev in uničevanja kulture, seveda ne bi vlagali interpelacij.

Repliko imam. On ni razumel argumentov, o katerih sem jaz sama govorila. Zato mu predlagam, da preprosto odstopi, pa mu več nebo treba tega poslušati. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Glejte, kolegice in kolegi, prosim vas, držite se pravil, ki določajo, kaj je replika. Vam jih bom prebral. Si bom vzel čas za to, ker se mi zdi, da vsake toliko časa to pozabimo. Torej vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca, kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana. Tako da prosim, držite se tega pravila pri repliki,

ker je pa meni to dopuščeno kot predstavniku predlagatelja, jaz ponovil tisto, kar je moja kolegica rekla. Kdorkoli misli, da izgubljamo čas, ima vso pravico, da se odjavi ali da ne glasuje ali pa da niti ne pride. Govoriti o tem, da je izguba časa, govorimo o tem, da jemljemo demokracijo demokraciji. Spoštovani! Govoriti o veliki malhi denarja tako na področju kulture kot na vseh v teh časih je seveda paradoksalno, neizkazajoče enako stanje, kot je tudi na terenu. Če razdelimo kulturo na tri segmente, in sicer na institucionalno kulturo, na NVO, to so nevladne organizacije, ter na samozaposlene, sta vsaj dve tretjini zelo zelo prizadeti v tem času. In to v času, kot govorite vi, rekordnega proračuna na področju kulture. A ni to anomalija, a ni to paradoks? paradoks? Če pravite vi, da imate največ denarja v zgodovini kulture, potem kje je ta denar, da ne pride do ljudi? Pol ure nazaj je bilo pred parlamentom sto navzočih kulturnikov, ki so bili razgnani s strani policije zaradi tega, ker so prišli nemo protestirat. In to v času, ko ljudje stojimo v koloni zato, da se cepimo, medtem ko izražati svojega mnenja se še vedno ne sme, kljub temu da je minister za notranje zadeve rekel, da v obsegu desetih posameznikov to lahko naredimo. Se pravi, kulturni molk s polno malho. O tem govorimo. Ne glede na vaše interpretacije, kaj umetnost je in kaj ni, mi, jaz, vi, minister, nismo v vlogi, da bi mi sodili, kaj je dobra umetnost in kaj ne. Saj to je umetnost. Umetnost izražanja je umetnost svobodnega izražanja. Prej ko bomo to razumeli, ali ste konservativci, ali ste populisti, ali ste socialdemokrati, lažje bomo živeli s tem. To je svoboda, dragi moji. To je svoboda izražanja. V tem primeru gre za kulturo in nismo mi v vlogi, da bomo rekli, meni je glasba všeč, ta ali ona, drugo bomo pa prepovedali in ne bomo financirali. Tako kot nismo v vlogi mi ali pa minister, da bomo komerkoli vzeli status samozaposlenega, ker nam osebno ni všeč. Nismo v tej vlogi. To je pravna država in se moramo igrati, ne glede na naše razlike, ki so, po pravilih. Prej ko bomo razumeli to, prej bomo razumeli, kaj dejansko demokracija je in kaj parlamentarizem je. Tudi če ne želite, imate svobodno voljo iti, se odjaviti in greste, če se vam zdi brez zveze. Mi opravljamo svoje delo. To je edino polje, kjer lahko mi izražamo interese posameznikov, ki so v tem trenutku zelo prikrajšani.

se potem zgraža. Ampak mogoče je to namen provokacije umestnosti, veste, kolega Reberšek. Poglejte, in sam minister Simoniti, za kar ga je že prej kolega Luka pohvalil, je razumel umetniško akcijo pravilno, kajti na Siolu, 26. 9., naj vam preberem, kaj je gospod Simoniti izjavil. »V preteklosti smo videli tudi umetniške stvarite, kot sta dojenje psa ali pa razrezana slovenska zastava. Govori se zgolj o dojenju psa, a morate pogledati ves opus te umetnice. Ljudje gredo preveč na prvo žogo. To vidijo in so zgroženi, a gospa je v tujini dobila pomembno nagrado, kar pomeni, da jo je prepoznala širša evropska skupnost. Dojenje psa lahko ponazarja nekakšen upor in izgubo vere v človeka, da bo uredil svet. To je stara mitska zgodba. Navsezadnje, kaj pa se rodi s takšnega razmerja. Volkodlak. Ampak tudi to ni rešitev. Gre zgolj za izraz obupa nad realnostjo, ki drvi v neko ekološko gospodarsko katastrofo in brezčutnost. Če bi jo pogledali v časovnem loku, se vam ta zadeva ne bi zdela tako grozna. Res je, da se zastav ne reže, a noseča umetnica jo je dala na svoj trebuh. Morda je s tem protestirala, da v Sloveniji ni perspektive. Vemo, da se vsako leto izseli več tisoč ljudi. Mislim, da se preveč spuščamo v izrazite poteze umetniških praks.« Skratka, le čevlje sodi naj kopitar, mladi gospod Reberšek. Zakaj si drznete tako … In tukaj jaz čestitam gospodu Simonitiju, se vidi, da razume simboliko umetnosti.

poslanec in poslanka ima pravico razpravljati, tako da predlagam, da se vi z argumenti spravite na drugega in s kontra argumenti. **VIOLETA TOMIĆ (PS Levica):** Poslušajte, predsedujoči, jaz govorim o umetnosti, ne o tem, kaj poslanec lahko tukaj razpravlja. Ampak biti umetnostni kritik in tukaj govoriti, kaj je umetnost in kaj ni, veste, to je pa zelo vprašljivo. Zdaj govorimo o umetnosti in interpeliramo ministra za kulturo. Poslanka Škrinjar, boste dovolili tudi meni, kajti govorila je o Stanetu Dolancu, gobarju. Pa bom jaz rekla, ja,

Na Prešernovem trgu je stal pri spomeniku in je govoril: Ljubi moji Slovenci, veliki reveži boste, kajti komunisti se bodo držali oblasti. Pa ne se bati tistih komunistov, ki bodo ostali isti, bojte se tistih, ki bodo hitro tekli v cerkve in se prelevili v hude antikomuniste. Tako da s Škrinjarjevo se strinjam, če bi lustrirali vse stare komuniste, ki se držijo, pa vemo, kateri predsednik katere stranke je edini, ki je končal kumrovško šolo, danes ne bi imeli teh problemov. Nedopustno je tudi, da gospa Škrinjarjeva pravi, da so prostori na Metelkovi umazani in strašljivi. Ali je bila že kdaj tam, vas sprašujem. V teh prostorih se ustvarja vrhunska slovenska umetnost, ki jo poznajo po celem svetu. Mi pa smo soočeni s sramotenjem le-te. Minister Simoniti nas je osramotil tudi v mednarodnih krogih. Spet naduto in nepremišljeno ste zlorabili še tri svetovno priznane ugledne posameznike, odgovornega urednika ruske revije Moscow Art Magazina Viktorja Misiana, potem profesorja na College of Arts and Science iz New Yorka univerze Borisa Groysa in direktorja in predsednika Centra za medije profesorja Petra Weibla. Weibla. Tri pisma ogorčenja smo videli, ki so pisala ministru Simonitiju, naj ne zlorablja njihova imena za svoje politično obračunavanje.

Tudi se še vedno sprašujem, zakaj, minister, vi in predsednik vlade ne gresta v Bruselj 26. 3., kot sta sama predlagala, da razložita o svobodi medijev. Žalostno pa je, da na eni strani mednarodno priznane strokovnjake umikate in postavljate na drugi strani svoje analfabete. Če se vrnem na simboliko umetnosti, ravno tako ste razumeli tudi simboliko inštalacije pred ministrstvom za kulturo, ki so hoteli povedati, kako se dogaja smrt kulturi in kako kultura pod vašim vodenjem ministrstva krvavi. Vendar je bilo treba obrniti, zlorabiti in seveda zmanipulirati. Ravno tako naj izkoristim trenutek, da pogledamo to javno objavo, ki je bila na strani Ministrstva za kulturo. Se pravi, zlorabljate Ministrstvo za kulturo za svoje dnevnopolitično obračunavanje s svojimi političnimi nasprotniki. »Globoka država vleče nitke, da se ne bi nič spremenilo v smeri večje demokracije in blaginje za vse.« Kdo je globoka država? Mi? Jaz? Ne. »Opozicija, ki je v veliki meri odvisna od nje, pa razen želje, da bi znova prevzela oblast, ne ponuja ničesar. V idejno povsem izpraznjenem svetu se opozicija ozira v preteklost in vsiljuje neke vzorce družbene ureditve, ki spodbujajo k nasilju in politični blaznosti. Zato se lahko, ne da bi to kdorkoli problematiziral, na kolesarjenju pojavljajo blazneži, ki pozivajo k umorom ob hkratni navzočnosti črnosrajčnih pretepaških tolp.« To je primer sovražnega govora, minister Simoniti, non plus ultra. In kaj se zgodi? Vaši vladni, provladni, rumeni jopiči so naredili – kaj? Zažgali so knjigo Svetlane Makarovič Čuk na palici. Ali ste obsodili to dejanje? To je isto kot Berlin leta 1933. Zažigate knjige in vi rečete temu v redu. Molčite. Molk pa je pritrjevanje, minister. Ko že govorimo o tem, kaj se dogaja na Metelkovi in muzeju osamosvojitve, upam, da boste razumeli desetletja demokratizacije Slovenije v 80. letih, ker je ravno NSK, ki ga sedaj ven mečete, pa Irwin s plakatno afero, če se spomnite tega, skratka Neue Slowenische Kunst, katerega del sem bila tudi sama v okviru gledališča Sester Scipion Nasice. Ko smo uprizarjali predstavo Krst pod Triglavom, je cel je cel ta parlament prišel pogledat, ali bi nam predstavo prepovedali. To so bila dejanja demokratizacije. Takrat je večina članstva SDS še vedno plačevala partijsko članarino, dokler ni sama komunistična partija usahnila. Mi vemo, narod naš dokaze hrani. In tako kot je Kramberger rekel: Kar se Janezek nauči to Janez zna. To ga je stalo glave. Ni rekel, kar se Milanček nauči ali pa kdorkoli drug, to Milan zna. Rekel je, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Razmišljajte malo o tem, prosim. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Kolega Reberšek, replika. Prosim, da se držite 70. člena. Očitno sem bil narobe razumljen, pa upam, da lahko govorim, ker poslanka Tomić pravi, da lahko tukaj govorijo samo umetniki. Jaz nikakor ne morem podpirati kulture, kjer se s škarjami reže slovensko zastavo, kjer ženska doji psa. To za mene ni nikakršna kultura in sem ko Slovenec globoko užaljen. Če je to kultura, smo v tej državi izgubili čisto vse. Ne morem vplivati na to, kaj delajo umetniki, lahko delajo kar želijo, dokler taka umetnost ni na moj račun.

razpravljal. Samo to, gospa poslanka je rekla, da smo tri pisma poslali in užalili znane kritike in kuratorje in tako naprej.

zelo jasno smo jim pojasnili zadeve in jim hkrati tudi dovolj ostro pa vendarle povedali, da presegajo svoje kompetence. Ti isti gospodje, morate vi vedeti, da v tujini so to resne zadeve. Oni smatrajo, da smo mi banana republika in si kaj takega drznejo. Tak kurator in kustos si v Ameriki ali v New Yorku ne bi upal pisati nobeni galeriji v kakšni drugi zvezni ameriški državi ali pa v isti, da naj kaj pri kakšen direktorju drugače naredijo,

pismo podpore. S tem smo mi priznali, da smo ena provincialna majhna država, ki iščemo takšne podpore zunaj. Zunaj to vedo, da so to precej resne zadeve in takih stvari praktično se ne upajo početi. Da bi tak kurator pisal recimo v Nemčijo ali pa v Francijo, poslušajte, lepo vas prosim, ali pa v Anglijo, se nikoli več ne pojavi tam. Ti ljudje so sicer priznani ljudje, to je treba priznati, z eno lepo biografijo in bibliografijo in tudi s svojim znanjem, ampak to so si dovolili s pozicije, kako bi rekel, neke večvrednostne ravni, kar je do skrajnosti žaljivo. Tako da, lepo prosim!

naprej. Jaz ne bom več govoril o teh zastavah pa teh prsih in tako naprej. Imamo različne poglede, jaz sem to že danes večkrat razložil, gospod poslanec ima lahko svoje mnenje in mu ne oporekam. In tudi drugi ne. In zakaj ne? Naj pove, saj to je tudi prav. In tako je. Tudi ničesar on s tem ni preprečil, niti motil in pove. Zakaj pa ne?

tudi vem, saj imajo vse sorte, ampak to je bilo v javnem prostoru na način, kako bi rekel, kjer je svetost prostora, daje svojo težo in tam ne moreš zlorabljati takih simbolov.

oblika neke organizirane skupine, ki jim jaz rečem tolpa, ki so izzivali policaje, to so tako imenovana Antifa, recimo, ki mislijo, da bodo na cesti odločali o tem, ali sem jaz demokrat ali ne ali pa kdo drug. Veste kaj, z vsem prezirom in z vso silo jih je treba odstraniti, če so nasilni. In bili so, izzivali so, in to so črnosrajčniki. Logično, dejansko gre za fašiste, to je treba vedeti. To so fašisti, ki se izgovarjajo, to je ta paradoks obrnjenega sistema. To so tretjerazredni ljudje, z nizko inteligenco in nasiljem naščuvani in so puppet on a string, torej marionete v rokah tistih, ki jih zadaj peljete. To je znano v zgodovini in povsod, no, saj to ni nič takega. Treba je pa povedati to, kar jim gre, in jih tudi poimenovati s pravim imenom. Hvala lepa.

**VIOLETA TOMIĆ (PS Levica):** Da ne bom zlorabila replike, se prijavljam v imenu predlagatelja. Zdaj je spet minister Simoniti demonstriral ves svoj diapazon sovražnega govora in nekega, bom rekla, dosti primitivnega diskurza. Antifašisti motijo samo fašiste. Niste pa nič rekli o rumenih jopičih, ki so provladni in ki zažigajo knjigo največje mladinske pisateljice Svetlane Makarovič. To vas pa seveda Ampak rekli ste, da nas veliki svetovni strokovnjaki obravnavajo kot banana republiko. Oprostite, do zdaj smo bili zelo spoštovani, odkar vi ministrujete, pa vi delate banana republiko iz Slovenije s svojimi politikantskimi in kadrovskimi potezami. Tudi ustanovitveni akt Narodnega muzeja Slovenije ste spremenili tako, da je lahko kdorkoli zdaj direktor z znanstvenim magisterijem ali doktoratom, ne več nujno iz ene od strok, ki jo muzej zastopa. Ministrstvo je na položaj direktorja Narodnega muzeja Slovenije, recimo, imenovalo Pavla Carja, znanega zbiratelja, ki se zelo rad slika v fašističnih uniformah in usnjenih plaščih. Kljub temu da etični kodeks mednarodnega muzejskega sveta – mednarodnega, in potem se ne čudite, da vam mednarodni strokovnjaki pišejo narekuje, da zbiralci ne bi smeli voditi ali biti zaposleni v muzeju zaradi visokega tveganja navzkrižja interesov. Mar ministrstvo ni našlo primernih strokovnjakov, ki bi to službo lahko bolje opravljali od enega laika, ki je poleg vsega tega še v navskrižju interesov? Serijske menjave vodstev javnih inštitucij v kulturi, nastavljeni politični kadri, ki so večinoma brez ustreznih strokovnih in vodstvenih referenc in kakršnihkoli kompetenc,

Upam, da si bom vse zapomnil, pa da bom kakšno pozabil. O zažiganju knjig. Glejte, jasno, knjig se ne zažiga, čeprav je to bolj na simbolni ravni. Če se to na simbolni ravni zgodi, je to napaka, jasno, in se tega ne počne. To je razumljivo. Sicer pa knjige zažigajo množično tudi zdaj. Vsak dan jih v papirnico peljejo. Ampak vemo pa, v kakšnih primerih se je to simbolno zažigalo, od Gutenbergovega od Gutenbergovega izuma tiska, ko postanejo knjige množične in dobimo indekse zažiganja in tako naprej, vse do najnovejših časov, če hočete, zlasti v prejšnjem sistemu so bili odlični zažigalci knjig in so to zelo dobro in temeljito znali opravljati. Sedaj se pa zgodijo taki posamezni primeri, ki so vsega obsojanja vredni, če so na simbolni ravni, vsekakor, sploh nimam nič proti temu. Glede gospoda Pavleta Carja bi pa vas vendarle opozoril. Za ostale direktorje ne bom govoril, glejte, sem že povedal, verjetno bom moral še trikrat. Ampak gospod Pavle Car, mimogrede, je kar dober strokovnjak, je ekonomist, hkrati pa tudi doktor zgodovinski ved. Je zbiratelj, kot ste rekli, hkrati je napisal izjemno uspešno knjigo, mednarodno zelo uveljavljeno, to vam jaz povem kot zgodovinar, zgodovinar, ki nekaj o tem, si upam trditi, vsaj vem. Ampak dobro, ne bom se hvalil, je neumno, kajne. Ampak vendarle, gospod Pavel Car je napisal izjemno kakovostno knjigo, opaženo v tujini, recimo, da sem bolj skromen, in je izredno kvaliteten poznavalec določenega področja. Za direktorja narodnega muzeja sem ga imenoval in moram reči, da so prvi vtisi, odzivi, zelo kakovosti in odlični. In sem vesel, da sem ga imenoval. Mislim, da je prava oseba in ima vse kvalifikacije za to. Torej, nastavljeni kadri in tako naprej. Dobro, to se mi ne ljubi več. Glede na to, da se gospod Pavle Car, ste rekli, rad oblači v nemške uniforme in podobno, vi veste, da v zgodovini, od srednjega veka naprej ali pa od rimskih časov, imajo tako imenovane predstavitve, igre in tako naprej, se oblačijo v različne kostume in uprizarjajo določene vojaške sekvence. To dela tudi Pavle Car. Bi ga dobili v petih fotografijah. Glejte, vi ste človek, ki se je ukvarjal s teatrom, recimo, ali pa se. Eden imenitnih igralcev, ki je umrl pred časom, je bil Demeter Bitenc, ki je večinoma igral v partizanskih filmih same Nemce. Nemce. In je bil prima. In, glejte, tisoč njegovih fotografij bi dobili in če bi ga želeli diskreditirat v takem smislu, kot vi poskušate gospoda Carja, bi predložili tukaj 12 tisoč 700 slik gospoda Demetra Bitenca v SS uniformi in podobno. tega mešati, bodimo pošteni in glejmo to z nekaj distance in dostojnosti. Hvala lepa. **PREDSEDNIK Moram replicirati. Minister, ne tega mešati, bodimo dostojni. Moj kolega Demeter Bitenc je igral nemške oficirje za plačilo. To je bila njegova profesija, ker je igralec. Eni so igrali partizane, eni so igrali pa čarovnice ali dobre matere. Gospod, prej omenjeni, pa se v prostem času iz svojega užitka in afinitete oblači v naci uniforme. Velika razlika, Glede na to, da ste vi zgodovinar, pljuvate na lastno stroko, ker zaposlujete ljudi, ki nimajo kompetenc in kdaj so diplomirali, čeprav vam je še tako všeč njegovo delo in knjiga, to nikakor ne more biti razlog, da spremenite razpisne pogoje in postavite takega človeka na vrh, v vodstvo neke ustanove. Tudi naš kolega Jelinčič se zelo spozna na umetnine. Mogoče razmislite o kakšni kadrovski potezi. Hvala. Besedo ima Bojana Muršič, potem Janez Moškrič, Tina Heferle, Nik Prebil. Toliko, da malo napovem zadeve. Bojana Muršič. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani minister! Najprej vam želim iskreno čestitati za vaš častitljivi jubilej. Bom pa tako rekla, da je pa žalostno dejstvo, da ste za svoj častitljivi jubilej dobili takšno darilo, kot jo imamo danes, interpelacijo. žal, moram reči, da ste si jo pisali sami od dneva nastopa te funkcije, in res je čas, da bi se tej funkciji tudi odpovedali pri vaših letih, pri vaših 70 letih pustite delo, uživate v pokoju, delo pa naj opravljajo tisti, ki so mlajši, razumejo, da je kultura naša prihodnost. Zakaj navajam, saj vi v bistvu lahko mahate z rokami, kakorkoli želite, ampak v bistvu tako tudi je. Kulturniki so razočarani nad vami, saj ta vlada pod vašim vodenjem nima vizije, ob tem pa vi, spoštovani minister, vse od začetka nastopa te funkcije, izvajate uničevalne manevre, pogubne kulturi in njenim ustvarjalkam in ustvarjalcem. Vi bi morali biti v teh izjemno težkih časih največji zaščitnik kulture in kulturnih ustvarjalcev. Prišli pa smo do te točke, da sta delo in eksistenca kulturnikov odvisna od samovolje vas, spoštovani minister, državne birokracije in tudi strankarske ideologije. Pa niso razočarani samo kulturniki, razočarani smo tudi mi poslanci, ki ob vašem delu zahtevamo, da nam podajate informacije in pojasnila na sejah matičnega delovnega telesa in tudi v okviru poslanskih vprašanj. Pa vi, spoštovani minister, izgubljate živce. Celo tako daleč ste šli 8. 12. 2020, ko ste rekli, da greste domov. Navajam vašo izjavo:« Ne bom več poslušal, ne ljubi se mi več, jaz sem tukaj ob šestih zjutraj v službi, adijo.« Ampak danes, spoštovani minister, vam moram čestitati, več kot devet ur ste z nami, poslušate naše argumente in, ja, tukaj pa resnično iskrene čestitke. Danes se bom osredotočila na javni servis RTV Slovenije. Javna televizija je v razvitih državah eden izmed ključnih postulatov demokratične ureditve. Je test razvitosti demokracije kot take na sploh. A pri nas pod to vlado to več ne velja. Poskuse hromitve RTV poznamo že sicer vrsto let, tudi ko niste bili na oblasti. A vse se je začelo že davnega leta 2005, ko se je z normativnimi spremembami poseglo v RTV, ko je prišlo do legalizacije političnega vmešavanja v njeno delovanje, na kar so takrat opozarjali tako domači kot tuji medijski strokovnjaki in na glas govorili o receptu za katastrofo. Takrat se je začelo težko obdobje RTV Slovenije, ki je bilo zaznamovano z bolj in manj imenovanim političnim kadrovanjem v programskih in tudi nadzornih institucijah. Kdo je bil takrat na oblasti? SDS. Kar niste uspeli uničiti v tistih časih, nadaljujete danes. Kar me pa posebej skrbi, me skrbijo osebni napadi na posamezne novinarke in novinarje, ki se pa stopnjujejo. Pa ne govorim tukaj ravno o vas. Skrajno žaljiva retorika z besedami besednjaka, nevrednega te civilizacije. In takrat, minister, niste stopili v bran tem posameznikom. Še več, do novinarjev in novinark ste bili žaljivi tudi sami. In kaj se nam dogaja? Da so posamezniki, ki delujejo v medijih, prisiljeni k samocenzuri. A zaposleni na Radioteleviziji Slovenije morajo biti ljudje, ki so zavezani standardom, etiki, odgovorni, pa tudi javnosti. Njihova naloga mora biti kritično posredovanje sporočil te ali one politične stranke, kar bi si želeli vsi mi, tudi politiki. In prav Ministrstvo za kulturo predlaga spremembe treh zakonov, Zakona o medijih, Zakona o STA in tudi Zakona o RTV, s katerim bi vlada rada v šestih mesecih od uveljavitve novele zakona izločila iz zavoda organizacijsko enoto Oddajniki in zveze. Za koliko bo prikrajšana RTV Slovenije? Kar za 7,6 milijona evrov. Je to normalno? se še bolj drastičen poseg, da bi se del RTV prispevka razdelil med druge medije. 3 % bi namenili za financiranje javne službe STA, ki je seveda trenutno ne financirate, 5 % za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Za koliko bi bil RTV spet prikrajšan? Ponovno za 6,7 milijonov evrov. Torej, spoštovani minister, gre za načrtno uničevanje javne RTV Slovenija. Vlada s predlogom, ki je na srečo še, hvala bogu, vladni predlog, ogroža delovanja največjega javnega zavoda na področju kulture. Javna RTV Slovenija ni samo informativnopolitični program, ki obsega cirka 25 % produkcije. Javna RTV so trije nacionalni in dva regionalna TV programa, trije radijski programi ter svetovno prepoznani simfoniki RTV Slovenije in tudi Big band RTV Slovenija. Vprašati se gre, kje bi bila slovenska in drugi popularni festivali ter zakladnica slovenskih komponistov v arhivih RTV Slovenija brez naših orkestrov. RTV zagotavlja kakovostne in verodostojne vsebine za raznoliko občinstvo, tudi posebej ciljane skupine, kot so narodne manjšine, etične skupnosti, ljudi z različnimi obliki invalidnosti in druge, z objektivnim in verodostojnim kakovostnim in pravočasnim posedovanjem aktualnih informativnih vsebin. Prav s kulturnim in umetniškim programom promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost in svobodo umetniškega ustvarjanja. Prav tako pa tudi izobražuje, svetuje in razvija jezikovno kulturo ter skrbi za raznovrsten program tako za otroke kot mladostnike. Jaz mislim, da se tukaj oba strinjava. In pri tem je treba dodati še kaj več? Javno RTV Slovenija potrebujemo. Dotaknila se bom še zgolj na kratko tudi neimenovanja edinega prijavljenega kandidata gospoda Repnika na direktorsko mesto Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Kandidata so vsi ocenili kot odličnega kandidata, ki bi lahko v naslednjem težkem obdobju delovanja javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti zagotovil kontinuirano uspešno delo. Prepoznali so ga z uravnoteženim vodenjem in motiviranjem zaposlenih, da bi lahko uspešno sodeloval tudi z domačimi in tudi mednarodnimi strokovnjaki zagotavljanjem strokovne in organizacijske podpore, spodbujal kulturno ustvarjalnost vsem ljubiteljskim kulturnim dejavnostim v Sloveniji in tudi v zamejstvu. Ampak ne! Ta kandidat ni primeren za vodenje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, kljub temu da je užival veliko podpore tudi iz vrst Nove Slovenije. Na Na Vladi ste se odločili, da želite, da ima nadzorni svet večjo možnost izbire kandidatov, ampak se pri tem vprašanju postavlja, ali je to sploh potrebno. Po moji lastni presoji seveda ne. Spoštovani minister za kulturo! Na tem mestu so se v času drugega mandata zgrnili črni oblaki in čas je, da res odidete s tega mesta in uživate sad sad svojega življenja v svoji starosti. Hvala lepa.